već poštovane kolegice i kolega

li predstavnica predlagatelja

kolege nastavljamo dalje kako smo naveli danas razmatramo: - Prijedlog Rezolucije o debljini Predlagatelj je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na temelju čl. 85. i čl. 172. Poslovnika HS. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovana kolegica Renata Sabljar Dračevac predsjednica Odbora. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku HS-a je itekako svjestan epidemijskih razmjera debljine u Hrvatskoj. Prema navodima EUROSTAT-a Hrvatska zajedno sa Maltom ima od svih zemalja EU najveću prevalenciju osoba se prekomjernom tjelesnom masom i debljinom, a procjenjuje se da će problem debljine dodatno eskalirati u budućnosti te da će 2030.g. udio osoba s debljinom u RH iznositi 32,40% za muškarce i 30,49% za žene. Imajući u vidu ove neslavne podatke o Hrvatima kao o jednoj od najdebljih nacija u Europi jasno nam je da se u borbi protiv debljine mora uključiti čitava zajednica. To znači da se u cjelokupni zdravstveni sustav, Vladu RH, HS i ostale i ostale institucije moraju uključiti i druge društvene institucije i gospodarski subjekti koji će svojim međusobno usklađenim djelovanjem podizati svijest o potrebi poduzimanja zajedničkih koraka u unapređenju prevencije i liječenju debljine. Zbog svega navedenog odlučili smo predložiti HS-u donošenje Rezolucije o debljini. Tekst rezolucije naš odbor usvojio je na 82. tematskoj sjednici održanoj 1. prosinca 2022.g. pod nazivom „Prevencija i liječenje u borbi protiv debljine“. Rezoluciju o debljini predlaže naš odbor na inicijativu Hrvatskog društva za debljinu Hrvatskog liječničkog zbora. Prijedlog rezolucije uputili smo u proceduru 1. prosinca 2022. o čemu je Vlada RH 2. ožujka 2023. donijela pozitivno mišljenje. Nadali smo da će rezolucija biti usvojena do obilježavanja Hrvatskog dana osviještenosti o debljini 16. ožujka koji je također inicirao naš odbor, ali nažalost malo kasnimo. Svejedno. Ne sumnjam da će Rezolucija uz Akcijski plan za borbu protiv debljine koji je kako smo čuli već izradilo Ministarstvo zdravstva biti krovni dokument u borbi protiv debljine u Hrvatskoj. Usvajanjem ove rezolucije RH se priključuje brojnim aktivnostima i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i EU koje se poduzimaju u borbi protiv debljine. Cilj ovih aktivnosti je održavanje zdravlja populacije, prevencija, adekvatno liječenje te smanjenje rizika za komplikacije povezane s debljinom. Time će se RH pridružiti zemljama EU, ali i svijeta koje problem debljine odnosno pandemiju pretilosti nazivaju Globacity. Shvaćaju kako je ozbiljan javnozdravstveni problem te ovu pošast modernog načina života nastoje riješiti sustavnim i multidisciplinarnim pristupom. Ujedno ovom rezolucijom ne samo HS i naš odbor nego i RH pokazuje da prepoznaje veličinu i ozbiljnost problema koji nosi debljina. Donošenjem rezolucije trebao bi biti jedan od doprinosa utjecaja smanjenju prevalencije prekomjerne težine, unapređenju zdravlja, sprječavanju bolesti i podizanje kvalitete i duljine života svih nas, pogotovo mladih naraštaja. Međutim, puno nas još posla čeka što uključuje i aktivnu ulogu svakog pojedinca kako bi zdrave životne navike postale stil života svih nas. Sigurna sam da će i ova rezolucija sigurno tome pridonijeti. Sama rezolucija glasi ovako, znači „Uvažavajući odredbe Ustava RH kojima je utvrđeno da država osigurava uvjete za zdrav život svojim građanima utvrđeno je definicija debljine kao kompleksna bolest sa brojnim složenim uzrocima koja je karakterizirana prekomjernim nakupljanjem masnog tkiva te je povezana s povećanjem rizika za mnoge druge bolesti“, definicija SZO-a. Činjenicu da zbog povećane tjelesne mase nastaju brojne kliničke komplikacije koje smanjuju kvalitetu života, radnu sposobnost i životni vijek oboljelih, činjenicu da debljina zadire u sve sfere života pojedinca, ali također interferira se boljkom i napretkom cijelog društva te uz medicinske i socio-ekonomske, psihološke, demografske mnoge druge negativne posljedice. Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine za razdoblje od 2010.-2012.g. planirano usvajanje novog akcijskog plana za prevenciju debljine od 2023. do 2026.g., Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.g., Nacionalnu razvojnu strategiju RH do 2030.g., hrvatske smjernice za liječenje odraslih osoba s debljinom, tvrdnju Eurostata po kojoj RH zajedno s Maltom ima od svih zemalja EU najveću prevalenciju osoba s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom. Podatak da je 2019.g. samo 34% odraslih u Hrvatskoj imalo normalnu tjelesnu masu, a čak 65 prekomjernu, od čega 23% debljinu. Procjenu da će udio osoba s debljinom u RH do 2030.g. iznosit 32,40% ili 489.838 za muškarce odnosno 30,49% ili 504.897 za žene. Procjenu da će udio djece s debljinom u RH u 2030.g. u 2030.g. iznosit 23,19% za dob od 5 do 9.g. i 16,37% za dob od 10 do 19.g.. Izloženost sve većeg dijela populacije rizicima koji uzrokuju ili potiču nastanak debljine, ekonomske učinke prekomjerne tjelesne mase i debljine uključujući direktne i indirektne troškove. Izvješće Svjetske Federacije za debljinu u 2019.g. u kojom je, u kojoj je ekonomski utjecaj, direktni i indirektni troškovi prekomjerne tjelesne mase i debljine za RH procijenjen na 1,68 milijardi što je ekvivalent za 407 USD per capita odnosno 2,7% BDP-a. Procjenu Svjetske Federacije da, da za debljinu da će do 2030.g. ekonomski utjecaj debljine u RH povećati na 2,56 milijuna USD dok će do 2060.g. 2060.g. povećati na 7,7 milijuna USD, što je ekvivalent 2.487 USD per capita odnosno 3,5% BDP-a. Dakle Rezoluciju o debljini predlažemo svim nadležnim institucijama, Vladi RH, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu financija, Ministarstvu znanosti i obrazovanja,

i pučkom pravobranitelju, te svim zdravstvenim institucijama, gospodarskim subjektima, medijima i ostalim relevantnim dionicima, traži se da poduzmu sve odgovarajuće korake iz djelokruga svoje odgovornosti u vezi sa sprječavanjem, dijagnosticiranjem i liječenjem debljine u svrhu smanjenja broja oboljelih od debljine, pruže potporu u organiziranju i financiranju svih postupaka čiji je cilj smanjenje broja oboljelih od debljine, promiču zdrave načine života, a osobito pravilnu prehranu, tjelesnu aktivnost, održavanje odgovarajuće tjelesne mase, nepušenje, izbjegavanje prekomjerne konzumacije alkohola i kontrolu povišenih vrijednosti tlaka, masnoća, te zdravo okruženje, potiču sredstva javnog informiranja u prenošenju informacija o prekomjernoj tjelesnoj masi i debljini, te načinu prevencije dijagnosticiranja i liječenja, promiču svijest o potrebi redovnih preventivnih i zdravstvenih pregleda prilagođenih dobi i spolu stanovništva, potiču znanstvene institucije na istraživanje i širenje novih spoznaja o debljini, posebice istraživanje na području primarne prevencije i dijagnosticiranja prekomjerne tjelesne mase i debljine, te lijekova i drugih postupaka liječenja, poduzmu sve mjere uključujući i zakonodavne u cilju osiguravanja zdravih preduvjeta u odgojno obrazovnim ustanovama, na radnom mjestu, kao i u okolišu, osiguravaju rad multidisciplinarnih timova radi najboljeg mogućeg načina prevencije, dijagnostike i liječenja oboljelih od debljine, te brige o kvaliteti života, osiguraju nadopunjavanje mreže ustanova i timova uključivši timove primarne zdravstvene zaštite u skladu sa Nacionalnim planom razvoja zdravstva, omoguće svakoj osobi zdravo okruženje i jednaku dostupnost obvezujućih postupaka liječenja, jednaku skrb, te stručno i ne stigmatizirajuću pomoć bez obzira na ekonomski i socijalni status, osiguraju brz prijenos potvrđenih znanstvenih rezultata istraživanja u području promicanja zdravlja i prevenciji debljine, te klinički primjenjive metode dijagnosticiranja i optimalnih načina liječenja debljine, osiguraju uvjete za uspostavu integriranog sustava praćenja uhranjenosti, te potiču razvoj jedinstvene kliničke baze podataka i time omogućavaju strateško planiranje prevencije i evaluacije skrbi za osobe koje žive s debljinom. Ministarstvo zdravstva u suradnji sa upravnim tijelima, stručnim institucijama i udrugama pripremi strategiju koja bi se uskladila, uskladili svi budući relevantni dokumenti za srednjoročno razdoblje u kojem će se sveobuhvatno zaživjeti način, zaživjeti ova naša navedena rezolucija. Evo, ja bi tu sada stala i zahvaljujem se. imamo nešto replika pa ćemo krenuti po redu. Prva je poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice ja se nadam da ćemo mi svi jednoglasno usvojiti ovu Rezoluciju o debljini. Debljina naime je sada zaista pandemija, javni zdravstveni problem. Nećemo uopće o nikakvim estetskim problemima nego javni zdravstveni problem. Dakle, bolest sama po sebi NKB šifra je 66 to mi liječnici jako dobro znamo, ali je isto tako i predležeći faktor za brojne druge bolesti pa između ostaloga i za šećernu bolest. Sabor je usvojio Rezoluciju o šećernoj bolesti 2011. EU parlament je 23. studenog donio zapravo Rezoluciju prevencije upravljanje i bolja skrb u pogledu dijabetesa u EU povodom Svjetskog dana dijabetesa. Mislite li da je vrijeme da evo donesemo i novu Rezoluciju o šećernoj bolesti ovdje u saboru? Hvala. vrijeme je donesemo tu rezoluciju, šteta malo što smo zakasnili, ne puno, ali malo smo zakasnili sa našim hrvatskim danom od obilježavanja prevencije protiv debljine. I ja bih sada uz ovo što ste pitali naglasila i to da je u ovom cijelom projektu kao i dugi niz godina dosada sudjelovalo i, sudjelovao i veleposlanik i Veleposlanstvo Kraljevine Danske. Oni su organizirali forum o debljini, nakon toga su organizirali i okrugli stol, a na samoj sjednici kada smo predložili ovu rezoluciju koja je naravno napravljena sa našim društvom iz Hrvatske liječničke komore sudjelovali su i oni na toj samoj sjednici. Slijedeća replika, poštovani Dražen Srpak. **Srpak, Dražen (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice zastupnice apsolutno se slažem s ovim prijedlogom jer podaci za Hrvatsku su po tom pitanju sve samo ne dobri. Treba dati naglasak na niz aktivnosti koje će donijeti poboljšanje u sinergiji svih. Počevši od edukacije budućih roditelja o zdravoj prehrani, učenja pravilne prehrane od vrtića, osnovne i srednje škole, poticanja djece na bavljenje sportom, a u kasnijim godinama života na dovoljno kretanje kroz bavljenje rekreacijom uz zdravu prehranu. Sve segmente društva treba pojačano uključiti u smanjenje debljine u Hrvatskoj jer smo svjesni da se time izbjegavaju mnoge ozbiljne bolesti. Slažete li se kolegice? Hvala. Zahvaljujem ovaj na vašem komentaru, da lijepo ste primijetili gdje sve imamo najveće probleme i nekako se moramo orijentirati prema novim generacijama i svakako treba razmišljati o tome da se oni moraju više kretati. U trenutku kada dođu u prvi osnovne mi ih praktički natjeramo da sjednu. Vrlo rado oni to nažalost prihvate, tu su još i kompjuteri koji podržavaju taj sjedilački način života. Tako da ih se i sam sustav tijekom škole mora poticati na kretanje i aktivnosti i mislim da je to, to jako važno razdoblje za, za učenje zdravih navika. Mladen Karlić. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice, evo mislim da smo svi svjesni da je liječenje debljine teško, skupo i često nedovoljno uspješno. Etiologija debljine je vrlo kompleksna gdje uključuje i genetske i hormonske i okolišne i kulturne čimbenike tako da je to razlog zašto je to puno još kompleksnije i teže. Ne postoje nikakve brze metode, kao što debljanje ide polagano tako i mršavljenje mora ići polagano. Nema čarobne tablete, nema čarobnog lijeka ne znam čaja il nečega i zato me moram priznati često evo razočara kad vidim na, po portalima stalno, evo jutros pogledam u mjesec dana gubim, gubitak 14 tisuća, 14 kilograma garantira ne znam uz neku metodu, a znamo svi da je to prevara, da to jednostavno ne postoji. Ne znam postoji onaj vic, šala gdje čovjek kaže joj koristio sam kaže 3 mjeseca tablete za mršavljenje, izgubio sam 2 tisuće eura i ništa drugo. Što vi mislite o tome, evo upravo o tim promo, promo nekakvim metodama liječenja koje naravno su lažne? Zahvaljujem zastupniče. Da, ovaj uvijek nam se nude instant rješenja i nekako mentalni sklop čovjeka je sklon prihvatiti rađe taj instant rješenja nego ovakva ozbiljna, dugotrajna i mukotrpna na jedan način, ali debljina je ozbiljan zdravstveni problem i mi tu imamo cijelu grupu ljudi kojima moramo pomoći. To se liječi i medikamentozno i operativnim zahvatima i doista je važno da ljudi se suoče s time da imaju problem i da im suvremena medicina, medicina može pomoći. Važno je da im se pomogne jer istraživanja pokazuju da očekivani životni vijek zbog pretilosti je smanjen 3 do 7 godina dok gubitak tjelesne težine od samo 5 do 10% pokazuje značajan učinak na smanjenje krvnog tlaka, dijabetesa Tipa 2, kolesterola i triglicerida. Slijedeća replika poštovani Marin Miletić. Moje pitanje je što mislite zašto još nisu maknute iz svih škola, iz nekih jesu, iz svih škola otrovi šećera, čokoladice, gazirana pića koji ustvari najviše doprinose debljini? Zašto naša djeca i danas evo idemo ususret reformi, o tome ću govoriti, nemaju adekvatne dvorane, nemaju adekvatnu nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ne bave se nikakvim snažnijim rekreativnim nekim aktivnostima? Znamo da su bila dvije godine manje-više zatvorena u lockdownu, znamo da su teške mentalne posljedice po našu djecu to sad sva struka govori o tome, pa evo koje je vaše mišljenje što mi možemo još tu kao saborski zastupnici i oporbeni i vladajući zajedno napraviti za zdravlje naših adolescenata, naših mladih. Hvala. Zahvaljujem. Dakle, kompleksno pitanje pa ću probati odgovoriti po etapama. Naravno prvo moram se vezati na ovo što je Covid napravio našoj djeci. Dakle, intervencije koje su sada potrebne dosada je svaki deveti učenik trebao pomoć, a sada nakon Covida svaki 6. To je stravično povećanje smetnji jer mi smo ih u tim, tom periodu praktički zatvorili. Druga stvar sama, sami aparati dakle oni će iz škola iščeznuti tek u onom momentu kada djeca budu dobivala doista kvalitetan i zdrav obrok tijekom, tijekom nastave, a ako to bude i cjelodnevna nastava praktički će se pričati o dva, o dva zdrava obroka. Treće je važno reći da ih se treba poticati u aktivnostima, a broj sati tjelesnog odgoja možda i ne moramo povećavati nego kretanje i spontanu igru i na taj način ovaj ih usmjeravati. Dretara. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa poštovani predsjedavajući. Uvažena kolegice nije mi jasno u ovom uvodnom izvješću o debljini kada kaže, kada piše da mi debeli imamo utjecaj na hrvatski proračun u iznosu od 1,6 68 milijardi dolara je li to pozitivan ili negativan doprinos. Je li mi debeli doprinosimo proračunu u tom iznosu ili toliko koštamo? To je prvo pitanje, a drugo će biti mrvicu ozbiljnije. Svakako ćemo podržati ovu rezoluciju, ali i donošenje novih zakona kojima bi se svakako trebalo propisati maksimalne dozvoljene količine šećera u prehrambenim proizvodima, prvenstveno desertnim proizvodima, gaziranim pićima, posebno energetskim napitcima i donesti čvrsti zakon na osnovu kojega bi takve proizvode doslovno mogli putem inspekcijskog nadzora ukloniti s tržišta i time ih učiniti nedostupnima onima koji su najosjetljiviji, a to su naravno djeca. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Dakle, slažem se u potpunosti s vama da se treba ozbiljnije ovaj uhvatiti u koštac sa ponudom tih jako zaslađenih proizvoda koji su privlačni i vrlo interesantni djeci i lijepo zapakirani i trebalo bi biti na neki način, možda ne onako strogo ko s cigaretama gdje imamo ovaj različite fotografije koje odvraćaju, ali trebali bi si nekako uvesti reda o kako ta pakiranja trebaju izgledati da budu manje privlačna djeci ili iznaći neki drugi način. Također ovaj moram odgovoriti na ovo pitanje koliko mi koštamo društvo. Da, problem je u svim bolestima koje se razvijaju uslijed, uslijed pretilosti i onda naravno posustaje u radu različiti organi i tu imate reperkusiju ne samo na razvoj dijabetesa koji je izrazito skup, dijabetes Tipa 2 nego i na sve ostale i povećanje triglicerida, povećanje Slijedeća replika poštovani Ivan Ćelić. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Sabljar Dračevac, spomenuli ste dakle mnoštvo rizičnih čimbenika vezano za pretilost i za određene bolesti koje predstavljaju epidemiološki fenomen. Ja ću se naravno ovdje osvrnuti na mentalne poremećaje premda još ne prepoznaje klasifikacija službena termin ovisnosti o hrani kao ni termin adiktivnog transfera znači prijelaza s jedne vrste ovisnosti na drugo. Mislim da tu u onoj multidisciplinarnosti koju ste vi naveli svakako treba voditi računa jer postoje brojni psihosocijalni aspekti ovisnosti. Zanima me što vi općenito mislite o pojmu ovisnosti o hrani? Da li to može biti u prilog rješavanja pretilosti ili možda kontra? Zahvaljujem. Gledajte, hrana vrlo često služi kao supstitucija, zadovoljavanje nekog drugog, nešto što vam nedostaje i to su stvari koje u svakom slučaju treba osvijestiti. Mi u psihijatriji još dodatno imamo problem naših medikamenata koji otvaraju apetiti i ozbiljno povećavaju tjelesnu masu. Tako da cijelo ovo moderno društvo sa tim cijelim sustavom liječenja dodatno komplicira ovaj odnos prema hrani. A hrana je nešto primarno bez čega ne možemo živjeti i bez čega, čega se ne možemo odreći u potpunosti recimo kao npr. alkohola, droge ili nekog takvog sadržaja. I onda mu se vrlo rado vraćamo kada god nam se dogodi nekakav problem. Naravno tu je važan i ovaj psihosocijalni element. Znači domaćinstva sa, u većem siromaštvu jedu više nekvalitetnih namirnica odnosno zadovoljavaju se ugljikohidratima u većoj količini …/Upadica: Vrijeme./… automatski nastaje Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana kolegice svakako da pohvaljujem ovu rezoluciju. Ona je jedna u nizu dokumenata o prevenciji zdravlja, prevenciji za koju smo svi odgovorni. Ja kao gradonačelnik sa svoje pozicije i svi ovdje okupljeni, kao i svi oni koji mogu utjecati. Zanimalo bi me kada govorimo o tome kakve su rezultate ovakve rezolucije polučile u ostalim članicama EU ukoliko ima, spomenuli ste i neke statističke pokazatelje i kakav efekt zapravo i koliko one na plodno tlo nailaze na stvarnome terenu. Hvala. Doista mislim da je ovo jedna prva točka koja je, koja je potrebna da bismo se svi negdje pokrenuli. Ali daleko su značajniji akcijski planovi koji će imati svoje rokove i kojih ćemo se striktno pridržavati. Jako je važno da se promijeni odnos medija prema upravo ovakvim, pazite, stalno se naglašava kako su reklame veliki problem, doista pred nogometne utakmice koje gledaju i djeca šta se reklamira, reklamira se najčešće grickalice različite i potiče ih se dakle na sjedenje i konzumacije i nažalost piva vrlo često se reklamira, reklamira i piva. Tako da se cijelo društvo ovdje mora umrežiti i početi ozbiljno sustavno djelovati i u ozbiljnim terminima se treba dakle naglašavati potreba zdravog sti…, zdravih stilova života. **Sanader, Ante (HDZ)** Nemamo više replika, hvala kolegice Dračevac. Žele li predstavnici Vlade dodatno obrazložiti? Ne. Onda otvaram raspravu, a prije rasprave ova stanka hoćete ili nećete …/Upadica iz klupe se ne

kako bi još jednom ukazao na važnost ove rezolucije, podržao kolegicu i sve kolege ovdje jer i kolege vladajući koliko sam shvatio apsolutno dakle u 100% podržavaju Rezoluciju problematiku debljine i ja bi htio kao onaj koji je radio 16.g. u školi, kao razrednik 16.g. i kao onaj ko evo ovo mi je 24. sezona da igram A2 ligu, košarkaški natjecatelj, ukazati na određene teškoće. U našim školama i dalje imamo automate sa šećernim otrovom, u našim školama osnovnim i srednjim i dalje imamo gazirana pića koja su jedni od najvećih uzročnika i problema dakle debljine i dalje imamo Junkfood u našim školama, u našim školama ne znam dal iz nekih interesnih skupina nitko nije lupio šakom po stolu i rekao to više neće se prodavati, pa ako klinci budu gladni onda će valjda doma mama i tata im radit neke zdrave obroke, a ne da mi čekamo je li kad će se to zatvoriti, prekinuti svo to smeće gaziranih pića koje se daje našim klincima u osnovnim školama. Naša djeca su bila 2.g. zatvorena u lockdownu, danas znamo da nisu trebala bit zatvorena, da nije bilo opasnosti po njih, uništene su generacije sportaša radi lockdowna, naši klinci imaju ogroman broj porasta mentalnih oboljenja danas radi lockdowna, svi se pravimo blesavi i nitko ne želi preuzeti odgovornost za to, kriv je valjda Bin Laden i ne znam ko, neki teoretičari drugi ne znam, dakle moramo preuzeti odgovornost za ono što radimo dobro i tu pohvalit jedne druge, bilo oni vladajući ili oporba, al moramo bit spremni i na kritiku tamo gdje ne treba. Učinimo nešto za našu djecu u osnovnim i srednjim školama. **Sanader, Ante (HDZ)** Stanka se odobrava, ali shodno poslovniku nastavljamo dalje s radom i evo u ime Kluba zastupnika Mosta prva rasprava poštovani zastupnik Marin Miletić.

Poštovani potpredsjedniče, potpredsjedniče HS g. Sanader, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani predstavnici vladajućih, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Debljina je velik problem, baš velik problem, ali ona ima svoje uzroke koji onda vode ka posljedicama. Radi debljine država gubi na desetke i desetke milijuna eura godišnje jer znamo da je debljina, ovdje vas ima liječnika, pa ćete vi govoriti kroz struku i kroz poglede dakle liječnika, a ja ću govoriti iskustveno jer sam sportaš cijeli život. Prvo treba razlučiti nekoliko stvari, čarobni štapić nigdje u ničemu ne postoji i građani moraju znati i treba im to stalno posvješćivat, ne postoje čarobne tablete, ne postoje tabletice koje ćete pit dva tjedna pa ćete izgledat ne znam kao neki fitnes trener koji 30.g. dakle ulaže u svoje tijelo i organizam s ishranom, dakle ne postoje čarobni štapići nigdje i da parafraziram jednog velikog čovjeka „bez žrtve i odricanja ne može se postić ništa veliko“, ništa veliko il ako hoćete ima vas ovdje psihijatara, moj je trenutno dolje u klubu u papirima, a evo ovdje je jedan od kolega vladajućih. Peterson kaže mala žrtva mali uspjeh, velika žrtva veliki uspjeh i tako vam je i kod našeg zdravlja i mi bismo trebali osvijestit građanima da je to ulaganje, ti ulažeš u sebe, dakle ti kada ne jedeš ono što ne valja Junkfood ti ulažeš u sebe, želiš li ti dugo živjeti i da ti dobro bude na zemlji osim što si pozvan poštivati svoje roditelje po onoj 4. zapovjedi, al ako želiš dugo živjeti i da ti dobro bude na zemlji nemoj se drogirat, nemoj pušit jer je pušenje uzrok najveći broj tumorskih oboljenja i to znate, ovdje vas ima liječnika, više od 15 tisuća ljudi naša država gubi godišnje radi pušenja, ali tu malo zatvaramo oči, nije baš lobi jak je li šta ćemo sad, pa nećemo sad radit tu neke posebne priče oko toga, nek ljudi umiru, al drugdje gdje su interesne skupine jake i lobije tu ćemo okretati milijunčiće na zaradi nekoj. Dakle ne postoje dijete, dijete su gluposti, mozak naš pamti, tijelo sve pamti, to znate i onda ljudi odu, ne jedu ništa tri tjedna onda smršave 10 kg, onda počnu jesti i onda im sve to što jedu ide direktno dakle u salo zato jer mozak, da to vam je činjenica, jer naše tijelo onda dovede se u neprirodno okruženje i čim ga počneš uzimat hranu onda to puni tamo jer misli da je li da će opet bit u nekim situacijama, pa sprema to, taloži, dakle dijete su glupost. Morate se kretati, bar neki oblik rekreacije, baviti se bar hodanjem ako ništa 30 minuta dnevno, a mi bi kao država trebali stat onda iza naših građana. Za početak izbaciti iz osnovnih i srednjih škola automate, koje tvrtke stoje iza toga i koji interesni lobiji da mi našim klincima dajemo Junkfood da jedu i da piju gazirana pića koja su uzrok, ogroman ogroman uzrok pretilosti i debljine koji interesni lobiji stoje iza toga, da mi ne donesemo neku uredbu i kažemo tjeraj van iz naših škola, tjeraj van zabranjujemo ravnateljima da nam klinci tamo piju Coca colu, Fantu, Sprite i ostalo smeće. Koji interesni lobiji stoje iza toga? Ministarstvo može jednim potezom riješit taj gordijski čvor. Druga stvar, kvaliteta nastave, tjelesnog, zdravstvenog, tjelesne i zdravstvene kulture na kojoj je ona razini, kako se provodi. Treća stvar, čujemo sada ići će se u 50 osnovnih škola u reformu i da se razumijemo i ja osobno i mi u Klubu MOST-a uvijek smo za reformu kad ona donosi dobro i mislimo da stalno čovjek treba ići ka nekim reformama jer ako stojiš na mjestu nije dobro. Ali treneri pitaju što će se događati sa svim klincima koji se bave sportom, kako će škole rješavati dakle sve one aktivnosti koje imaju određeni sportski klubovi, a mi dolazimo do toga da smo klince držali 2 godine zatvorene u lockdownu. Danas svi znaju, ma mislim znali su to i od prije samo ste se pravili blesavi, da što se tiče famozne korone za djecu, za djecu, za mlade, za sportaše tisuću puta tako kaže Lense je manje opasna od gripe, tisuću puta, ali smo mi klince svejedno zatvorili, mi smo klince svejedno potjerali u stanove, u kuće, zaključali im vrata, spustili prozore, zabranili im da se bave sportom, sva videa imam znate, jedva čekam ovo prije izbora da ih počnem puštat, jedva, točno sam znao što će se dogodit, točno sam znao imamo sam duboki filing šta će se dogoditi. Jedriličarima u mojoj Rijeci zabranilo se jedriti na otvorenom moru. Jedriličarima, jedriličarima brate sjedne u barku izađe na pučinu ne može, jedriličarima. Sportašima na vanjskim igralištima, generacije sportaša smo uništili, mladost, zdravlje. I meni znate šta osobno ja znam da nekad mi, pa ja vam sad o sebi govorim ostrašćen iz ljubavi prema nekoj ideji ili idealima pogriješiš jer si čovjek, pogriješiš čovjek si. Griješimo svi mislim i na dnevnoj bazi, al onda dođem tu, pogledam vas i kažem ne znam ako sam uvrijedio ne znam vas predsjedavajući, vas kolegice ili vas ja kažem oprostite, oprostite. Dođem kolegi …/Govornik se ne razumije./… kažem oprostite, mislim ja vam, a šta da radim, oprostite evo, dakle ponijelo me emocije, srce, pogriješio sam, oprostite. Al mi danas ne čujemo to oprostite, napominjem prema mladima, vrlo sam jasan. Ne govorim ugrožene skupine, prema mladima, prema sportašima. Mi nećemo oprostiti. Generacije sportaša uništene, naših mladih. Ovdje čujemo psihijatre 300% porast mentalnih oboljenja, čuli smo vas kolegice dakle svaki šesti, bilo je svaki deveti, sad svaki šesti klinac traži pomoć, pa zato jer nije prirodno da su nam djeca zatvorena u krletkama bili 2 godine. Sjedilački način života. Uništava nam to, znači ljudi su govorili puno pametniji od mene u svakom pogledu, da posljedice koje smo, posljedice onoga što smo uveli, pričam o lockdownu, da će biti teže, teže od posljedica same bolesti. I otprilike sad to smo svi, svima nam je jasno da idemo u smjeru. Pa da bar dođu i kažu oprostite. Da bar dođu i kažu imate pravo, evo za mlade, evo za sportaše, evo imate pravo bar za njih, pogriješili smo, malo smo se uplašili. Ja ne vjerujem da su svih stisnule interesne skupine i da su svi gurali. Ja stvarno u to ne vjerujem. Neke od vas znam i osjećam vaše srce, ja znam da ste dobri ljudi. Ja bi za vas u 3 ujutro se digao i otišao bilo gdje, baš, baš vidim da ste dobri ljudi. Ali da mi, da mi bar možemo reći ono oprostite, klinici oprostite, sportaši evo na vam smo bar zeznuli, evo na vama. Ne, mi šutimo i nikom ništa. Nevjerojatno, baš nevjerojatno. Zar je tako teško reći oprosti? Zar je tako teško reći kad pogriješiš nekome oprosti? Dakle, podupiremo,

Zaboravio sam vam ime kolegice Renata Sabljar Dračevac, jesam dobro rekao, ispričavam se, ja sam ekstrovert onda mene uzmu emocije, pa, pa hvala vama na Prijedlogu Rezolucije o debljini, na cijelom Odboru za zdravstvo. Hvala kolege vladajući što ste to podržali svi i što, što uviđate da treba ići u tom smjeru i hvala kolegama iz oporbe što su svi tu stali 100%. Ono što bih ja volio još, dakle u ponedjeljak imam okrugli stol, zaboravio sam poslati prije pozive, stvarno sam zaboravio, sad ću ići, dolje u klub moj luduju da sam trebao to već poslati. Imam oko 10 profesora kineziologa, dekane, trenere, nisu me uspjeli maknuti od mojih trenera, učitelje, dolaze mi ovdje 26 predavača panelista u Hrvatski sabor u 11 ujutro. Hvala Ministarstvu sporta i turizma što su mi se odazvali, ministrici hvala što je poslala svoje predstavnike. Dakle, svim mjerodavnim institucijama, županijski predsjednici sportskih saveza, predsjednici sportskih odbora na razini gradova najvećih naših. Govorit ćemo o sportu, važnosti sporta i rekreaciji. Pa evo tko god želi neka se odazove, bit ću sretan da ste tu s nama zajedno u ovoj priči. Hvala vam. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovane Andreje Marić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege, kao što sam rekla i u replici vjerujem da ćemo svi jednoglasno poduprijeti ovu Rezoluciju o debljini jer nam je to zaista važno za za napredak i izlječenje našeg društva, pa ajmo prvo par riječi o trenutnom zdravstvenom stanju naše nacije. Hrvatska ima najveći postotak pretilih i s prekomjernom tjelesnom masom u EU, u vrhu smo i po udjelu pušača i konzumacije alkohola, izloženi smo većem onečišćenju zraka nego je prosjek EU, loši smo u ranom otkrivanju karcinoma, nemamo niti sve programe za rano otkrivanje karcinoma, na postojeće nacionalne programe premali je odaziv naših sugrađana, po zdravstvenoj pismenosti građana na dnu smo EU, a dostupnost pravovremeno zdravstvenoj skrbi premala je. Potrebna je znatnija edukacija naših građana od najranije dobi, zdravom prehranom u vrtićima i školama djelujemo dugoročno i preveniramo kronične nezarazne bolesti u odrasloj populaciji koji su glavni uzrok smrti u gotovo svim zemljama svijeta. Upravo u dječjoj dobi formiraju se zdrave prehrambene navike i svijest o potrebi provođenja redovite i pravilne tjelovježbe. Osobito veliki problem su uz pretilost i nedovoljnu tjelesnu aktivnost, kardiovaskularne i zloćudne bolesti, šećerna bolest i kronične respiratorne bolesti. Gotovo 20% ukupnog proračuna HZZO-a troši se na liječenje šećerne bolesti, od toga 88% odlazi na liječenje komplikacija dijabetesa. Prevencijom i pravodobnim otkrivanjem, edukacijom, samokontrolom i adekvatnim liječenjem, ali i slušanjem savjeta liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika veliki broj komplikacija mogao bi se spriječiti. Mi smo kao što je naša predsjednica odbora rekla već imali niz različitih tematskih sjednica, između ostaloga i o šećernoj bolesti i 82. tematsku sjednicu odbora namijenjenoj debljini, dakle prevencija i liječenje u borbi protiv debljine. Tu surađujemo i s danskim veleposlanstvom i sa brojnim našim stručnjacima endokrinolozima, dijabetolozima, ali i drugim strukama. Što mi zapravo očekujemo sami od sebe jel, prvenstveno od naše zdravstvene administracije? Čekamo jel reformu zdravstvenog sustava, obiteljska medicina koja bi puno mogla napraviti i na prevenciji i na edukaciji je devastirana, liste čekanja su goleme, nedostaje 2 tisuće liječnika, 4 tisuće medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj, stanovništvo nam je sve starije i bolesnije i traži pomoć i brojne zdravstvene usluge koje im pružamo mi koji radimo u zdravstvu. Osim poboljšanja ishoda liječenja moramo povećati i kvalitetu života naših bolesnika, njihovu rehabilitaciju, reintegraciju u radnu sredinu i društvo i to je sve ono s čim se mi danas susrećemo, ali ono na čemu definitivno moramo raditi je prevencija i edukacija i tu je naglasak između ostaloga i na debljinu. Mi moramo izmijeniti porezne politike prema duhanu i alkoholu, treba nam veći broj projekata i radionica promicanja zdravstvene zaštite prevencije bolesti uz aktivno sudjelovanje naših građana i naravno nužna je međuresorna suradnja više ministarstava i različitih dionika u društvu o čemu smo evo naveli i u ovoj rezoluciji. Kao što sam rekla u replici sabor je donio Rezoluciju o šećernoj bolesti 2011., dakle mi smo svi skupa prepoznali u principu povezanost šećerne bolesti i debljine. 23.11.2022. EU parlament je donio Rezoluciju prevencije, upravljanje i bolja skrb u pogledu dijabetesa u EU povodom Svjetskog dana dijabetesa i sve to nam je podstrek da i mi ovdje ovdje u ovom visokom domu donesemo novu Rezoluciju o šećernoj bolesti. Što se tiče debljine u mjesecu ožujku obilježavamo dva važna datuma kojima je cilj osvijestiti populaciju o problemima koje debljina donosi i o načinima prevencije, dijagnostike i liječenja. Rekli smo već, 4. ožujka Svjetski dan debljine, 16. ožujka Hrvatski dan osviještenosti o debljini kojeg je proglasio HS 2017.g.. Debljina, to zaista moramo znati i svi mi, ali i naši građani i zdravstveni djelatnici je prvenstveno javnozdravstveni problem, nije toliko estetski, dakle to je bolest sama za sebe perse koja dovodi do drugih bolesti, ima svoju šifru MKB E66 i definira se kao bolest prekomjernog nakupljanja masnog tkiva u organizmu. Najčešće se definira temeljem određivanja indeksa tjelesne mase, to je vrlo jednostavno izračunati, svaki od nas si to može izračunati tako da tjelesnu masu u kilogramima podijeli sa visinom izraženom u metrima na kvadrat i sad ako nam indeks tjelesne mase, to govorim čisto da evo bar oni građani koji slušaju da bar evo si sad izračunaju sami i da osvijeste u kojoj su kategoriji, dakle ako je indeks tjelesne mase manji od 18,49 kg po m2 radi se o pothranjenosti, je između 18,49 i 24,99 kg po m2 govorimo o normalnoj uhranjenosti, iznad 25 je prekomjerna tjelesna masa, a iznad 30 je pretilost i što mi sad imamo u Hrvatskoj? Prema zadnjem istraživanju Eurostata dakle Hrvati su najdeblji narod u Europi, više od 70% muškaraca u našoj zemlji ima indeks tjelesne mase jednak ili veći od 25, a kod žena 60% ima ovakav indeks tjelesne mase, odmah iza Hrvatske je Malta s nešto manjim postocima. Neki će simplificirati problem debljine i reći puno jedeš malo trošiš, međutim ipak su, moramo reći da su uzroci nastanka debljine puno kompleksniji, osim nepravilne prehrane i smanjene tjelesne aktivnosti naravno da su tu i genetski okolišni čimbenici. Dakle zašto toliko puno govorimo o debljini? Debljina je povezana s brojnim drugim bolestima, već sam nešto govorila o šećernoj bolesti, preko 85% dijabetesa tipa 2 ima u podlozi prekomjernu tjelesnu masu. Povišeni krvni tlak i povišene masnoće u krvi vode drugim problemima vezanima uz srčano žilni sustav, dakle srčani, moždani udar, poremećaj spolnih funkcija, neplodnost, mlade žene nam se zbog toga javljaju, psihološki emocionalni problemi, komplikacije prilikom anestezije operacije, kronična opstruktivna bolest pluća, različite zloćudne bolesti itd.. Svjetski dan debljine prošle godine 4.3.2022. naglašava jednu sinergiju dakle moto je bio „svi se trebamo uključiti“, ove godine se govorilo o komunikaciji o debljini, dakle promjena perspektive razgovarajmo o debljini, dakle mi moramo naći način kako što jednostavnije i što zapravo prilagodljivije iskomunicirati i sa našim građenima, našim bolesnicima, ali i sa svima drugima kada govorimo o debljini kao tihom ubojici. Dakle, već sam puno govorila da treba prvenstveno misliti na prevenciju i edukaciju, dakle programi kampanje i druge mjere koje provode zavodi za javno zdravstvo i druge institucije imaju za cilj promovirati zdrave odnosno spriječiti nezdrave životne navike i smanjiti pojavu kroničnih ne zaraznih bolesti. I upravo se većina kardiovaskularnih bolesti može prevenirati djelovanjem na čimbenike rizika dakle, debljina, pušenje, nezdrava prehrana, fizička neaktivnost, visoki krvni tlak, dijabetes, povišeni lipidi. Poseban je javnozdravstveni problem debljina u djetinjstvu. Rađeno je istraživanje na populaciji od 8 do 8,9 godina života djece i oko 35% djece u toj dobi ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, a porazno je što tek 14% roditelja je toga uopće svjesno. Već je i predsjednica rekla da puno ovisi o tome hoće li se donijeti Akcijski plan za prevenciju debljine, radna skupina je tu, 20-ak naših stručnjaka imenovanih prošle godine, pa evo mi se svi skupa nadamo da će se ovo o čemu govorimo i u rezoluciji i u tom akcijskom planu i ostvariti. Debljina je u svakom slučaju nije problem samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu, dakle jedan od najvećih javnozdravstvenih problema 21. stoljeća. U Europi prema podacima SZO-a rasprostranjenost debljine se u europskim državama 1980.-tih utrostručila. 75% Europljana koji imaju debljinu od toga uopće nisu svjesni, a jedan od pet Europljana ne poduzima nikakve mjere za liječenje debljine. Moramo se svi skupa zabrinuti. Što se tiče novaca i troškova prekomjerna tjelesna masa uzrokuje povećane troškove na tržištu rada, prevencija debljine se svakako isplati, HZJZ je rekao ekonomske posljedice prekomjerne tjelesne mase i debljine u Hrvatskoj će 2035.g. premašiti 3 miljarde dolara. I zato naglašavam ono što se i prošle godine na Svjetski dan debljine govorilo, svi se trebamo uključiti, debljinu moramo liječiti da spriječimo komplikacije, ali u prvom redu debljinu moramo prevenirati, educirati naše građane od najranije dobi. A nešto ću više od toga reći u

Za početak naravno apsolutno Klub zastupnika Domovinskog pokreta u potpunosti će podržati Rezoluciju o debljini svjesni naravno da ona kao što su već poštovane kolegice i kolega Miletić rekli predstavlja da ozbiljan zdravstveni problem. Možemo naravno proći malo kroz sam uvodni tekst rezolucije i stvarno reći da su ovi podaci zabrinjavajući udio osoba s debljinom u Hrvatskoj do 2030. iznosit će čak 32,4% za muškarce odnosno 30,49% za žene što je vrlo zabrinjavajuće. No ono što stvarno jest veliki problem je naravno debljina odnosno pretilost u najranijoj u dječjoj dobi i ovaj podatak koji nas stvarno mora zabrinuti da će do 2030. u dobi od pet do devet godina biti 23,19% djece sa debljinom odnosno prekomjernom tjelesnom težinom, a u dobi od 10 do 19 godina 16,37%, a dob od 10 do 19 godina je jednako tako osjetljiva kao jedna tinejdžerska faza, faza u kojoj se osoba formira. I podsjetimo se još jednom da debljina koja nastane u takvoj ranoj fazi života gotovo sigurno onda potraje i ostatak života te osobe. Sama rezolucija odnosno njezin tekst nema apsolutno ništa upitno i treba ju svakako podržati. No ono o čemu smo ovdje čuli puno jest promjena navika, apsolutno to je svakako istina. U kontaktu sam s jednom kolegicom koja je zaposlena u jednoj poznatoj hrvatskoj konditorskoj industriji, industriji slatkiša i stvarno sam dobio jedan jako zabrinjavajući podatak da oni u proizvodnji svoje čokolade vjerovali ili ne povećavaju udio šećera i smanjuju udio kakaoa dakle namjerno smanjuju kvalitetu vlastitog proizvoda jer to istraživanje tržišta od njih traži. Dakle, djeca su naviknuta na nekvalitetne uvozne proizvode koji su kao što je spomenuo uvaženi kolega Miletić i prodaju u vending samoposlužnim aparatima u školama, u mnogim objektima u kojima se kreću naši najmlađi i onda djeca jedu te uvozne proizvode, uvozne čokoladice, čokoladne te štapiće, prutiće kakogod se zvali i ne žele jesti domaće proizvode zato jel su im gorki jel sadrže puno kakaoa nisu dovoljno slatki i onda kažu to ne valja. I naravno da onda tvornice u borbi za svoj tržišni udio učini što, prilagodi svoje proizvode onima koji su prihvatljivi toj dobnoj skupini koju oni ciljaju. Dakle, svjesno snižavaju kvalitetu svojih proizvoda pojačavajući na nažalost šećerom ne bi li se to bolje prodavalo. Eto to je očigledno ta navika koju trebamo mijenjati. Mijenjati navike možemo naravno kontinuiranim izvještavanjem, promotivnim aktivnostima no neke stvari mi ovdje u ovom Saboru kao što sam uvodno i rekao u replici uvaženoj kolegici Sabljar Dračevac možemo i moramo i propisati. Dakle, idemo pogledati malo imamo li političke, društvene hrabrosti i odgovornosti da doslovno donesemo ovdje zakon kojim ćemo ovdje propisati maksimalne količine šećera u određenim proizvodima. Ne bi trebalo biti teško sastaviti listu tih proizvoda prvenstveno su to naravno gazirana pića i izuzetno opasni energetski napici. Evo ja imam kćer od 20-tak godina i znam da je prije 2-3.g. bila u fazi tih energetskih napitaka koje je doslovno pila 10-tke dnevno jel je to jednostavno u toj generaciji bilo kul, to je jednostavno tako i to svi rade i eto sada je to hvala Bogu prestalo, ta navika je kod nje jednostavno nestala, je li to bilo zbog pritiska društva ili njene volje ne znam niti sam, ne mogu niti procijeniti, ali da vrlo vrlo vrlo je važno da mi ovdje propišemo zakon koji će regulirati maksimalno dozvoljene količine šećera i naravno ostalih zaslađivača, te drugih štetnih stvari i tvari u proizvodima koji su najdostupniji djeci i najtraženiji u tom dobnom dobnom uzrastu da eto ih na taj način pokušamo zaštititi i da tim zakonom i ovlastimo naše inspektore tj. Državni inspektorat da takve proizvode bez problema s punom ovlasti povlači s tržišta. Hoće li to proći? Teško, znamo i sami da su ogromni interesi multinacionalnih kompanija koje posluju ovdje u Hrvatskoj i prodaju svoje proizvode, reklame možete vidjeti, kao što je već i spomenuto, u pauzama ili sportskih nekih prijenosa ili naravno emisija gdje se i očekuje da će mladi to malo više gledati i onda se tamo sve te čokoladice i sva ta pića, možete i sami vidjeti, reklamiraju. Podsjetio bih da možemo djelovati i na još jedan način. Kao što smo propisali Zakonom o elektronskim medijima da se u reklame koje promoviraju igre na sreću odnosno klađenje mora izvijestiti onog ko ih promatra da igre na sreću odnosno klađenje može izazvati ovisnost smatram da bez ijednog problema možemo u taj zakon nadograditi i jedan mali članak u kojem bi se propisivalo da se u svim reklamama koje oglašavaju takve proizvode, proizvode sa visokim šećerom, gazirana itd., itd. jednostavno na kraju reklame mora komunicirati da konzumacija tog proizvoda može izazvati prekomjernu tjelesnu težinu ili čak se može komunicirati ovisnost o slatkome koja će dovesti do prekomjerne tjelesne težine. Naravno tu su kao što je poštovana kolegica Marić spomenula i neki drugi faktori, postoje i oni genetski, naravno ima osoba koje su debele zato što imaju neki zdravstveni problem, imaju jednostavno tako posloženu genetiku, no budimo iskreni ja kao čovjek koji sam bucko cijeli svoj život znam da sam bucko zato što previše jedem, točka, kraj, ende, nema dalje, nema kod mene genetike, kao što nema niti u velikom, velikom, velikom, gotovo najvećem postotku onih koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Naravno tu su i neki tradicijski čimbenici, znate i sami da naša Slavonija, naša cijela kontinentalna Hrvatska ima onu staru izreku „nema ptice do prasice“, znamo i sami kako izgleda tradicijska prehrana prehrana u tim krajevima. I da, trebali bi svi malo poraditi na promjenama prehrambenih navika, znamo i sami i Svjetska zdravstvena organizacija navela je mediteranski način prehrane kao uvjerljivo najzdraviji, mi smo mediteranska zemlja, trebalo bi i to malo promovirati, no tu dolazimo do jednog malog tehničkog problema, riba je skupa, dakle slabo je po svojem cjenovnom …/Govornik se ne razumije/… dostupna hrvatskom građaninu, onda se kupuju znate i sami kad neka obitelj se i odluči pojesti ribu onda to budu najčešće nekakvi zamrznuti fileti oslića iz škrinje u nekom velikom trgovačkom centru na akciji, pa se onda to jede. Smatram da trebamo malo pogledati kako ribu cjenovno učiniti dostupnijom hrvatskim građanima i naravno kroz javne akcije poticati ih na promjenu prehrambenih navika. Možda ćemo novac da ribu učinimo jeftinim naći i kroz povećavanje poreznog pritiska na cijene onih proizvoda koji su opasni, dakle na već spomenute kolače, šećere i gazirane napitke i sve što tamo to može sadržati, posebno naravno spomenuli su kolegice i kolege i pušenje kao isto tako vrlo opasan zdravstveni problem, pa eto nekoliko sam se već puta ovdje zalagao za porast poreznog pritiska na cijene duhanskih proizvoda koji i premda i sada je visok, mislim da ima još prostora jer, podsjetit ću još jednom, pušenje je zla i po zdravlje izuzetno štetna navika, pušenje nije potreba. Kad sam to rekao ovdje prije jedno dva mjeseca sa ovoga mjesta jedan čovjek mi je u komentarima kasnije na društvenim mrežama napisao „daj ne govori gluposti, ja ne mogu bez cigarete“. poštovani gospodine, ovim putem vam kažem možete sigurno bez problema. I naravno za kraj da ipak ja ostanem malo u svom stilu moramo reći naravno da smo mi debeli kao društvena skupina, stavljeni na marginu i da bi se trebali malo jače boriti za svoja prava. Upozorio sam na izuzetnu marginalizaciju nas debelih u nogometu kao najpopularnijem sportu na svijetu, nogomet igraju bijeli, crni, crveni, narančasti, igraju muslimani, katolici i židovi, igraju svi, ne igraju debeli, dakle molim da se zakonom propiše da svaka nogometna ekipa mora imat barem jednog od 130 kg i dok se to ne dogodi ja ne silazim silazim s ove pozornice, ma mislim da mi neće proći. Eto samo malo šale za kraj, nadam se da nećete zamjeriti. Ugodan dan svima. Hvala šta ste se makli sa pozornice. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovane Urše Raukar Gamulin. Molim? Pa rekao je on da je na pozornici.

Zahvaljujem uvaženi. Dakle prekomjerna tjelesna težina, debljina, pretilost, ogromni je zdravstveni problem i razvijenih zemalja, no još veći onih u razvoju. Kada kažem da se radi o ogromnom problemu mislim na naravno na njegove posljedice po životni vijek, posljedice po kvalitetu života, posljedice po opterećenje zdravstvenih sustava, posljedice naravno i u vidu novca koji saniranje tog zdravstvenog problema zahtjeva i te posljedice su iz godine u godinu sve veće i sve skuplje jer je debljina sve širi problem. U posljednjih pola stoljeća debljina se na svjetskoj razini povećala tri puta, trenutačno više od 40% punoljetnog svjetskog stanovništva ima prekomjernu tjelesnu težinu, a oko 13% svjetskog stanovništva je pretilo. Trenutno većina ljudi na svijetu živi u zemljama u kojima višak kilograma i pretilost ubijaju gotovo više ljudi nego pothranjenost, posebna su tema djeca s prekomjernom tjelesnom težinom, njih u dobi do 5.g., dakle samo 5.g. ima 39 milijuna što debelih, što pretilih, a u dobi od 5 do 19.g. ima ih 340 milijuna. Istodobno pretilost i prekomjerna težina rizični su faktor naravno za čitav niz bolesti, za kardiovaskularne, za dijabetes, za bolesti koštano mišićnog sustava, za razne malignitete, za poteškoće disanja, za poteškoće mentalnog zdravlja. Isto tako prekomjerna tjelesna težina i pretilost utječu na radnu produktivnost na način da smanjuju radnu sposobnost, utječu na školske rezultate na način da djeca sa zdravom tjelesnom težinom češće postižu dobre rezultate u školi, čak 8,5% 8,5% izdavanja za zdravstvo odlazi na liječenje debljine i njenih posljedica i još k tome debljina skraćuje životni vijek za čak 3.g.. Kako stoji Hrvatska? Neki dan su nas na temu zdravstvene ne reforme ministra Beroša kolege iz Kluba HDZ-a uvjeravali da smo na samom europskom i svjetskom vrhu u nizu parametara. Pa da i jesmo kad dođe do smrtnosti od pandemije ili do smrtnosti od malignih bolesti ili kada dođe do postotka debelih u populaciji, to smo sve zaista redom na samom vrhu ljestvica. Najdeblji smo narod u Europi, 65% odraslih, 35% djece ima prekomjernu težinu. Po konzumaciji voća smo na dnu ljestvice, uzrok debljine leži u nesrazmjeru unosa kalorija i njihove potrošnje. Ekspanzija visokoprofitabilne industrije hrane koja nas prati posljednjih 40-tak godina praćena je razvojem prehrambenih proizvoda bogatih šećerom i mastima koje donose koje donose naravno najveći profit, ali su isto tako štetne za zdravlje na sličan način kao što su za zdravlje štetne i cigarete. S druge strane sjedilački način života i smanjenje fizičke aktivnosti populacije omogućuje potrošnju velike količine kalorija unesenih kroz, onemogućuje, pardon, potrošnju velike količine kalorija unesenih kroz ove navedene prehrambene proizvode i svima je jasno da je borba protiv tzv. big food industrije, ne može biti individualna već da su potrebne aktivne politike koje će restriktivnije regulirati industriju hrane, fiskalne politike kojima će se dodatno oporezivati hrana i piće s visokim udjelom šećera i tako promovirati konzumacija zdrave hrane, a demotivirati ljude na konzumaciju Aktivnije javnozdravstvene politike također podrazumijevaju i osiguranje dostupnosti zdravih prehrambenih opcija na radnim mjestima, u školama i vrtićima, te ograničavanje reklamiranja nezdrave hrane. Nužne su nam one politike koje potiču zdravije životne stilove kroz promoviranje i sufinanciranje rekreativnih sportskih aktivnosti djece i odraslih, prilagodbu javnog prijevoza i infrastrukture kao što je izgradnja biciklističkih staza. Dok s jedne strane možemo pozivati ljude na individualnu odgovornost i educirati ih, te na individualnoj razini smanjiti unos kalorija i povećati fizičku aktivnost važno je reći da je na društvu odnosno na onima koji su u poziciji moći da donose odluke, odgovornost da stvore preduvjete za zdrave životne stilove, te da se osmisle i donesu politike koje zdravu prehranu i redovitu fizičku aktivnost čine svima dostupnima, a pogotovo onima koji su najranjiviji, dakle siromašnim građanima, te djeci naravno sveukupno. Alarmantni podaci koji se odnose na problem debljine u našoj odrasloj i dječjoj populaciji koji ima dalekosežne posljedice kako na zdravlje ljudi tako i na socioekonomsku situaciju u svakoj bi razumnoj državi davno bio poticaj za osmišljavanje konkretnih zdravstvenih politika koje će biti usmjerene u prevenciju razvoja debljine. Poznato je iz OECD-ovih izvještaja da svaki dolar uložen u mjere prevencije debljine višestruko se vrati kroz smanjenje ukupnih troškova koje debljina nosi sa sobom ne samo kroz troškove liječenja već i šire kroz povećanje generalne radne sposobnosti populacije, a što je napravljeno u RH? Zadnji akcijski plan za borbu protiv debljine odnosi se na razdoblje od 2010. do 2012., punih 11.g. RH se ne bavi osmišljavanjem, provođenjem i ulaganjem u politike koje bi trebale dovesti do smanjenja debljine i posljedično naravno svih njenih zdravstvenih i socioekonomskih posljedica. Dokument o kojem danas ovdje raspravljamo jedan je u nizu tipičnih dokumenata dobre namjere, no bez konkretnog sadržaja, dapače predstavlja niz posve nekonkretnih i nerealnih mjera poput općenite mjere kojom se predlaže da se svakoj osobi omogući zdravo okruženje. I dok možemo prihvatiti i zaista vjerujemo da iza njega stoji dobra namjera jasno nam je da se ista neće dovesti do konkretnih koraka. Ovo zanemarivanje preventivnih mjera, izostanak ulaganja i provođenja konkretnih zdravstvenih politika o kojima sam govorila itekako podsjeća na zanemarivanje preventivnih mjera i programa za radno otkrivanje raka u fazi dok je još izlječiv i dok je liječenje uspješnije i jeftinije. Slično kao što imamo vrtoglavi porast troškova za liječenje malignih bolesti prema podacima HALMED-a troškovi liječenja šećerne bolesti koji je većinom direktna posljedica debljine, porasli su sa 250 na 480 milijuna kuna godišnje u zadnjih 10 godina. Ponavljamo nažalost stalo isti obrazac gospodarenja, ne planiramo, ne ulažemo u sprječavanje pa cijenu liječenja plaćamo po najskupljoj tarifi i u novcima i u životima i teško se oteti dojmu da RH više mari za dobrobit farmaceutskih kompanija nego za dobrobit vlastitih građana. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog zastupnika Mladena Karlića. Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, evo naravno da ćemo svi prihvatiti ovaj prijedlog naše rezolucije, a nešto o debljini iako je dosta već rečeno. Debljina ili pretilost odavno nije samo estetski problem iako je, se najviše naglašava taj nekakav aspekt debljine. Debljina se ne definira sada već kao bolest koja se očituje kroz prekomjerno nakupljanje masnog tkiva u organizmu. I sada da ne čitam sve definicije Svjetske zdravstvene organizacije, možda samo nekoliko riječi. Ljudsko tijelo nije stvoreno za prejedanje niti masnom, niti slatkom hranom s jednostavnim ugljikohidratima, prerađenom hranom, niti je stvoreno za sjedenje pred računalima i televizorima. Stvoreno je za kretanje zapravo. I ono što je najvažnije mi smo nekako to najviše čini mi se zanemarili i zaboravili upravo to kretanje organizma jer upravo naših 206 kostiju, 600 mišića su stvoreni da se pokreću, ne da stoje i da sjede i da na neki način propadaju odnosno da atrofiraju. Zato je ovaj važno, ali međutim kako je tijelo kroz povijest kad je stvarano ono je stvoreno da pohranjuje sav višak koji se unese u obliku masnoća i zato imamo u organizmu negdje između 30 i 40 milijardi masnih stanica koje naravno nakupljaju sve to u sebe, sav taj višak od šećera, masnoća, nakupljaju, nakupljaju, mogu biti velike, nikad neće puknut masna stanica, ona se samo širi i postaje sve veća da bi to sve pohranila i čuvala za neka teška vremena. I naravno prije u povijesti je toga bilo. Bilo je teških vremena kada nije bilo hrane i kada je ta masnoća dobro dolazila jer i naravno da postoje, tad su zapravo ljudi koji su bili debeli, koji su bili jaki, koji su imali velike trbuhe bili su i poželjniji, bili su znači oni koji imaju hrane, oni s kojima će biti bolje. Čak sad mislim da postoje još u svijetu plemena i osobe koje imaju veći trbuh to su poželjnije mladoženje. Znači žene više vole takve ljude. Tako da, evo to je ono što kad smo govorili nešto o raznim čimbenicima, znači ti kulturološki, ne znam povijesni, okolišni i tako koji uzrokuju zašto su neki ljudi deblji, a neki manje debeli. Globalno prekomjerna tjelesna težina ili debljina je peti vodeći uzrok smrti od koje obolijevaju pripadnici svih dobnih skupina. Epidemiološki gledano debljina je dosegla pandemijske razmjere sa više od 700 milijuna pretilih osoba u svijetu i galopirajuće je javnozdravstveni problem. U SAD-u 65% stanovnika ima prekomjernu tjelesnu masu, a 31% je debelo ili pretilo. U Europi je 40% ima prekomjernu tjelesnu masu, a oko 20% je pretilo, a u Hrvatskoj sad 23%. Ono što je možda isto bitno naglasiti imate zemlje je prevalencija oko 5%. Znači Japan, Indija, Kina imaju samo 5% debelih osoba, iz različitih razloga sad da ne ulazimo u to. Japan vjerojatno zbog svoje mediteranske nekakve prehrane i drugačije ili visokorazvijene zemlje pa i svijesti vjerojatno. S druge strane imate one koji imaju preko 30%, a to Blisko istočne zemlje, negdje sam pročitao da je Katar zapravo bio najdeblji, zemlja sa najvišim postotkom samo su oni mali pa nisu statistički imali toliko važni kao SAD, ali cijeli Bliski istok, SAD i pacifičko otočje to su područja koja imaju preko 30% debelih, znači oni su najugroženiji. Debele osobe su izložene većem riziku od razvoja bolesti u usporedbi naravno sa ostalim stanovništvom. Debljina se definira kao bolest zato što izaziva i niz drugih metaboličkih poremećaja i ugrožava zdravlje. Pri tome je posebno opasno ono viscelarno masno tkivo koje se nakuplja oko trbuha i u unutrašnjim organima. Tako osobe koje pate od debljine imaju daleko veći rizik za još 190 različitih drugih bolesti. Najčešće koje idu uz debljinu su visoki krvni tlak, šećerna bolest ili dijabetes Tipa 2, bolesti kružnog sustava, povišene masnoće u krvi, moždani udar, osteoartritis, prijevremeni porodi kod trudnica, bolesti mokraćnog sustava, apneje u snu ili prestanci disanja koje, zbog kojih neki čak moraju i aparate koristiti, karcinomi od dojke, debelog crijeva, maternice, prostate, naravno i mnogi drugi. Ovom popisu treba dodati i svakodnevne izazove uzrokovane debljinom, a to su slabija pokretljivost, umor, anksioznost, nisko samopouzdanje, loša kvaliteta sna, brzo umaranje i razni drugi problemi. Debljina je bolest koja ne utječe samo fizički na naše tijelo već utječe i emocionalno, mentalno i socijalno. Pojedinci zapravo ne jedu velike količine hrane kako bi utažili glad već kako bi ispunili neku svoju emocionalnu prazninu kao što je evo kolegice već govorila u jednoj replici, kako bi prekinuli neke neugodne emocije ili pobjegli od stvarnih problema sa kojima se teško suočavaju. Ono što je problematično je to što je najčešće nezdrava hrana u obliku ili slatkiša ili grickalica i tako navikavamo tijelo zapravo na velike količine ili šećera ili mati, pardon soli, pojačivača okusa i slično te stvaramo začarani krug u kojem naše tijelo ne poseže za ovom samo emocionalno nego i fizički i tako se stvara taj začarani krug i odlazak u debljinu. O debljini govore svi od onih običnih ljudi do najvećih svjetskih stručnjaka tražeći odgovor na pitanje možemo li zaustaviti epidemiju debljine koja je zavladala svijetom. Kad pogledamo ciljeve Svjetske zdravstvene organizacije za razdoblje do 2025. postajemo svjesni da je debljina jedini od čimbenika koji ugrožava zdravlja i koji čak ni uz najveći optimizam nećemo moći smanjiti u tom razdoblju. U realnom životu događa se suprotno, broj pretilih nezaustavljivo raste, a posebno zabrinjava što je taj segment fenomen naglašen kod djece i mladih jer imamo više od četvrtine preuhranjenih i pretilih. Debljina utječe na gotovo sve organske sustave djeteta, na ravnotežu hormona, na društveni i emocionalni razvoj djeteta. Etiologija debljine je vrlo kompleksna, multifaktorijalna, uključuje i genetičke predispozicije, metaboličke, hormonske, okolišne, društvene i kulturne čimbenike. Pandemija debljine rezultat je razvoj i modernizacije života čije su posljedice prekomjerne promjene u načinu života uzrokovane dostupnošću visokokalorične i brze hrane, te stalnim sjedenjem. Liječenje debljine je vrlo teško, skupo, često nedovoljno uspješno. Debljina se ne može riješit niti jednom dijetom koje se reklamiraju, a ima ih na stotine, debljina se ne rješava niti gladovanjem i to bi bilo pogrešno kad bi htjeli samo gladovati jer bi smanjili metabolizam, usporili i opet usporili razgradnju onog što imamo u sebi viška, ne postoje tablete za mršavljenje koje mogu izliječiti debljinu u kratkom vremenu kako se to po raznim portalima prodaje i preporučuje, kažem kao što sam rekao 14 kg u mjesec dana jer sve ono što je polagano u tijelo došlo mora polagano i izić i zapravo treba puno truda da bi se izgubilo višak kilograma i on mora bit postepen i zbog samog zdravlja organizma, on ne smije biti ne znam veći od 5% u kratkom vremenu. Tako da kod debljine nije važno samo izgubit suvišne kilograme već je glavno pitanje kako trajno zadržati normalnu tjelesnu težinu. Kako je uzrok debljine složen tako treba biti i pristup mršavljenju. Najbolji pristup rješavanju debljine sastoji se od, da uzmemo nekoliko stručnjaka, prvo je liječnik, znači koji mora biti uz nas i koji nam mora pomoći, drugo je nutricionist, treći je psiholog i četvrti je taj fizički trener ili fitnes trener ako želimo do kraja. Od velike važnosti je i podrška obitelji i okoline, ali prije svega vaša želja ili spremnost na proces rada i na rezultate koji slijede. Uz sve njih morate ostat fizički aktivni, a najmanje što možemo za sebe učiniti je redovito hodanje i to najmanje pola sata dnevno i to bi bio dobar početak da bar održimo tu našu …/Govornik se ne razumije/…. Naravno ako želimo više onda bi to, to kretanje trebalo biti i nešto više od pola sata i naravno trošiti te kalorije. Inače znači za jednu kaloriju da bi je potrošili treba nam negdje oko 25 do 30 koraka napraviti, znači što nije problem, a jedna kalorija otprilike to vam je nekako potrošnja energije koja bi zagrijala jedan mali kubični, kubik vode za jedan stupanj celzijusa. Evo to je ono što treba potrošit u organizmu da bi potrošili jednu kaloriju i to je otprilike 25 do 30 koraka. Tako da ajmo krenut s prvim korakom, pa polako trošiti te kalorije da bi nekako održali prvenstveno svoje zdravlje, a s druge strane onda izgubili …/Govornik se ne razumije/…. Imajući u vidu sve ove podatke i postavljanje optimalnih rezultata u borbi protiv debljine mora se uključit čitava zajednica, znači od naravno cijelog zdravstvenog sustava, evo HS, meni je drago da mi u saboru raspravljamo o zdravlju, mislim da u ovom mandatu, pa evo zahvaljujući i Odboru za zdravstvu puno više raspravljamo o zdravstvenim temama nego što je to bilo prijašnjih godina i mislim da smo nekako zdravlje vratili ipak u fokus evo našeg razmišljanja i rasprava. Naravno moraju se uključiti i sve druge institucije poduzet različite korake u unaprjeđenju i prevenciji i liječenju debljine. Uz javnozdravstvene, obrazovne i druge institucije važnu ulogu trebaju imati sredstva javnog informiranja koja će promicati i podizati svijest o zdravlju. Naravno da ćemo ovaj prijedlog podržati, hvala. rasprava u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku poštovane zastupnice Ružice Vukovac. Poštovani, dakle ovih se dana puno govori o međunarodnom istraživanju pretilosti u EU koji je pokazalo da su Hrvati najdeblji Europljani, čak 65% muškaraca i 35% djece prekomjerno nam je teško. Ovi zaista katastrofalni podaci pokazuju da je kultura hrane u Hrvatskoj na niskim granama dok politika hrane uopće niti ne postoji. Evo velikog broja činjenica koje zapravo sve ovo dokazuju. Čini se kako se masovno hranimo u pekarnicama, što znači da živimo od ugljikohidrata, višak ugljikohidrata neizbježno deblja. Istraživanja kažu da u dostavi najviše naručujemo Fastfood i jela poput ćevapa koji kako znamo u većini slučajeva sadrže više od 40% masnoće, višak masnoće neizbježno deblja. No ono što zaista zabrinjava jeste činjenica da masovno kupujemo hranu na akcijama u supermarketima, hrana na akcijama najčešće je žestoko procesirana, dakle nezdrava i mrtva. Svima je jasno kako ovdje presudnu ulogu igra standard građana, mnogi konzumiraju prevelike količine slatkiša i slatkih pića, tek nekolicina unosi preporučene količine voća i povrća, djelomično su tome razlog niske cijene nezdrave hrane u usporedbi s cijenama zdrave hrane. Znanstvenici su nedavno proveli istraživanje na 2700 sudionika iz 6 velikih svjetskih gradova, proučili su podatke o njihovoj prehrani, te ih usporedili s cijenama u trgovinama u njihovom susjedstvu. Namirnice su razvrstali u dvije kategorije, dakle onu zdravu kategoriju u koju spadaju mliječni proizvodi, voće i povrće i onu nezdravu u koju spadaju gazirani sokovi, slatkiši i slane grickalice. Rezultati su naravno pokazali da se povećanje cijena zdrave hrane najviše očituje kod osoba srednjeg socioekonomskog statusa koje tada lakše posežu za cjenovno prihvatljivom nezdravom hranom. Znanstveni su takav rezultat i očekivali i to kod osoba nižeg socioekonomskog statusa i ispostavilo se što je i logično da je cijena zdrave hrane njima preskupa. Upravo je to razlog loše i nezdrave prehrane, što u konačnici dovodi do pretilosti. Ova tema neizbježno je htjeli mi to priznati ili ne povezana s poljoprivredom. Stoga moram pitati, a zašto smo mi kao država nenamjenski potrošili sredstva europskih fondova koja su bila namijenjena upravo poljoprivredi? Svima nam je poznata činjenica da smo čak 70% europskih sredstava namijenjenih za poljoprivredu i poboljšanje gospodarske konkurentnosti usmjerili u nepoljoprivredne djelatnosti, komunalnu i društvenu infrastrukturu koja ne donosi novostvorenu vrijednost, niti neophodno potrebna radna mjesta za egzistenciju i opstanak stanovništva, niti proizvodnju zdrave hrane. Posljedice takve politike su poznate, imamo ekonomski egzodus, 550 tisuća iseljenih mladih ljudi iz ruralnog područja, radno i vojno sposobnih, drastičan pad poljoprivredne proizvodnje i lokalno proizvedene hrane. Čini se kako je osnovni motiv nama zapravo bio korištenja europskih fondova politički opstanak, pogodovanje, kupovanje biračkog tijela i ubiranje provizije od izvođača koja je pojedincima donosila ogromne dobiti. A zelenom poljoprivrednom tranzicijom, primjerice u Danskoj i u drugim razvijenim europskim zemljama prelazi se trenutno u cijelosti sa konvencionalne na ekološku proizvodnju hrane i pića i to sve u roku do 2030.g.. Njihov cilj, a trebao je biti i naš, hraniti se zdravom hranom i spriječiti oboljenja i masovno umiranje mladih ljudi uslijed pojave sve većeg broja kancerogenih bolesti, kod nas se o tome ni ne razmišlja. Najavljuje se, naravno karikiram, ali mislim da kod ove teme apsolutno imam pravo, kako ćemo u narednom periodu zabraniti kravama pasti travu, najavljujemo, a to i radimo, pošumljavanje borovima i to alepskim borom i time ćemo zapravo do kraja iseliti naš narod, ali ćemo spasiti svijet od globalnog zatopljenja. Hrvatska je država u kojoj godišnje samo od raka, posljedica trovanja pesticidima, toksinima iz hrane i pića umire 4 tisuće ljudi više od i 7 tisuća ljudi od europskog minimuma. Podržavaju se interesi kemijske farmaceutske i medicinske industrije koje će na tom poslu samo liječenjem oboljelih od raka zaraditi više od 12 milijardi kuna godišnje, a imamo samo 1,5% vlastitih i 1,5% uvezenih ekoloških certificiranih proizvoda dok na uvoz one jeftine i nezdrave hrane i mesa potrošimo preko 26 milijardi kuna. Moram dodati da Hrvatsku zaobilaze i oni turisti visoke platežne moći jer se ne žele hraniti nezdravom hranom koju im nudimo. Čak nam je i ministar Beroš javno rekao kako će svaki treći Hrvat ako ostane ovako sigurno oboljeti od raka i predlagao je zapravo ulaganje u medicinu, zanimljivo, umjesto u ekološku hranu, a upravo zbog nezdrave uvozne hrane koja je direktan uzrok kancerogenim oboljenjima u RH, među prvima smo na ljestvici europskih zemalja po oboljenjima od raka, ali i debljini. Konzumacija zdrave domaće hrane i mesa bi utjecala na zdrav život naših sugrađana i rasteretila zdravstveni sustav koji izdvaja ogroman novac godišnje na lijekove i liječenja. Pitam se do kada će nam uvozno trgovački lobi kreirati poljoprivrednu politiku i pridnositi usvajanju štetnih pravilnika i uredbi koji imaju za cilj opstruiranje razvoja domaćeg stočarstva i domaće poljoprivredne proizvodnje kako bi oni i dalje uvozili nezdravu hranu i meso, a mi konzumacijom istih sve više i više oboljevali i umirali. Zemlja koja ne poštuje i ne slavi svoje proizvođače hrane mora se grozno hraniti, k tome Hrvatska nema niti je ikada imala specifičnu artikuliranu politiku hrane, kompletna hrvatska politika hrane i u komunizmu, pa i danas svodila se i svodi na to da razne vlasti uključuju i ovu aktualnu Vladu građanima osiguraju što više jeftine svinjetine, ulja, brašna i šećera, svemu tome treba dodati gotova jela, konzerve i kekse, sve što nam guraju supermarketi i industrija procesirane hrane. Dakle vlasti čine građane tako zadovoljnima i to tako što im omogućavaju da za relativno podnošljiv novac napune hladnjake i svoje špajze najnezdravijom nezamislivom hranom. Katastrofalan odnos prema prehrani i nepostojanje aktivne državne politike prema hrani i proizvođaču hrane daju vidljive rezultate, najdeblji smo u EU i krajnje je vrijeme da se hrvatsko društvo ozbiljno suoči s tim debaklom, zahvaljujem. Slijede pojedinačne rasprave, prva je poštovana zastupnica Andreja Marić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Prvo bih htjela dobronamjerno ispraviti većinu kolega koji su ovdje govorili tjelesna težina, dakle govorimo o tjelesnoj masi, prekomjerna tjelesna masa, masa su kilogrami, težina su njutni, dakle tjelesna masa lijepo molim. Druga stvar, kad govorimo o nekakvim kalorijskim unosima onda govorimo u kilokalorijama, a ne u samo kalorijama, čisto evo edukacije radi. Već sam spomenula da je 2023. jel 4.3. moto ovogodišnjeg Svjetskog dana debljine „Promjena perspektive, razgovarajmo o debljini“. Istog dana moja kolegica endokrinologinja i dijabetologija s KBC-a Maja Baretić je održala jedan zanimljivi panel pod nazivom „Komunikacija o debljini“ i što smo mi svi skupa zaključili, da je ipak pristojnije reći nekome sa prekomjernom tjelesnom masom da je pretio nego da mu kažete „joj vi ste malo debeli, pa ste malo buckasti“, to kažu i ispitanici u toj jednoj anketi koja nam je tamo prezentirana. Nadalje bi čisto iz perspektive i sebe kao endokrinologa i dijabetologa htjela evo nekako osvijestiti koji su sve problemi s kojima se mi susrećemo, a da nisu samo naši građani krivi nego bi i mi kao medicinari morali osvijestiti problem debljine. Mi endokrinolozi i dijabetolozi naravno u pregledu bolesnika i u dijagnozi koju navodimo napišemo adipositas odnosno debljina, šifra E66, međutim mnogi naši kolege liječnici, pa čak i oni koji susreću pretile osobe i koje imaju direktno posljedice debljine od lokomotornog sustava, kardiovaskulanih bolesti uopće ne pišu u svom statusu da je pacijent prekomjerne tjelesne mase i ne navode tu dijagnozu. Dakle, samu dijagnozu moramo prepoznati i kao takvu je napisati i osvijestiti i zdravstvene djelatnici i onda osvijestiti i bolesnika odnosno cijelo društvo. Nadalje, svi sve znamo da smo loši u liječenju onkoloških bolesti odnosno u smrtnosti 11% više novaca trošimo, a zapravo incidencija ista, a smrtno smo drugi prema OECD-u 2019., isto tako znamo koliko puno novaca ide recimo na šećernu bolest, na debljinu, a zapravo ne radimo cost benefit analizu. Dakle, bolje nam je ne znam na posebno skupe lijekove ne znam koliko miljarde kuna nego da se više uloži u prevenciju. I dok to i zdravstvena administracija i mi kao društvo ne osvijestimo nećemo postići zadane ciljeve. Puno govorimo o prevenciji o edukaciji od najranije dobi, dakle prevenciju naravno između ostaloga rade i zdravstvene djelatnici, ali nedostaje i liječnika prvenstveno obiteljske medicine, medicinskih sestara, nemamo dovoljno nutricionista koji bi educirali naše pacijente tako da dok god se to ne spusti na tu nižu razinu džaba ćemo mi u sekundarnoj i tercijarnoj razini kako se kaže jel nešto postići u prevenciji odnosno liječenju debljine. Što se tiče nezdrave prehrane, puno smo govorili i o energetskim pićima, o zaslađenim sokovima, znači apeliramo i podnijeli smo zakonski prijedlog da se zabrani prodaja energetskih pića mlađima od 18 kao klub SDP-a, Vlada je to odbila, a mi i dalje iščekujemo da ministarstvo konačno donese taj svoj taj svoj zakon. Dostupnost grickalica, evo bilo je već rečeno u školama prvenstveno u okolišu škola i vrtića, dakle to je problem gdje naravno nije Ministarstvo zdravstva kao takvo nadležno nego su zapravo je to jedan širi problem. Unos soli također, nezdravi obroci, netko je tu već spomenuo naručuje se najviše fast food i takva onda masna hrana fino se natabate u devet navečer i onda se čudimo zašto su nam građani prekomjerne tjelesne mase. Tu naravno nije samo pitanje nezdrave prehrane, namirnica koje se kupuju nekvalitetnih na akcijskim cijenama itd., naravno da je tu problem i količina. Pa kad meni kao dijabetologu pacijent se pohvali kako on jede puno voća ne znam devet navečer pojede pet, šest jabuka meni mrak na oči padne, ali imam naravno dovoljno strpljenja da onda takvog pacijenta educiram da mora imati četri, pet obroka koliko mu već kao nekomu s tjelesnom sa šećernom bolešću ili debljinom Nema dovoljno tjelesne aktivnost i za nas odrasle. Tenisice na noge 30 minuta dnevno pa ne trebate u teretanu, a da ne govorim o tjelesnoj aktivnosti u školama, u vrtićima. Govorili smo i o vaučerima koje bi trebalo dati za svu tu djecu, ali evo mislim da velim puno problema, znamo, svi sve znamo, ali se premalo čini. Mene zanima jedna druga stvar i stavit ću to u ovaj kontekst. Mi imamo onu košaricu proizvoda koji su gdje je bila zacementirana cijena gdje je Vlada odlučila u kontekstu svih inflacija da imamo cijenu koja se ne može dizati. Ja moramo priznati za neke artikle tipa bazičnih artikla koji jesu je meni jasno, ostala mi je vrlo nejasna ona priča sa carskim mesom moram priznati, ali je jednako tako indikativno da se tu nije našlo niti voće, niti jedno voće niti jedno povrće, tu se možda mogla nać možda riba, ne znam sve zajedno odnosno ja imam osjećaj da je bilo nepromišljeno odnosno da je ostalo u nekakvih četri, pet bazičnih artikla u smislu šećer, brašno, ne znam ulje to bi čak i razumjela. Ali čim uđete korak dalje bi tu trebalo biti promišljanja, a imam osjećaj da baš i nije bilo promišljanja, a kontekstu svega ovog o čemu vi ste govorili. Da, potpuno se slažem u ovome što govorite, premalo se uopće razmišlja o toj zdravijoj prehrani koja bi trebala biti naravno dostupnija našim građanima. Mi smo i kad se govorilo o smanjenju PDV-a također na niz namirnica predlagali da se smanji PDV pa nije prošlo, premalo se naravno ulaže u domaću proizvodnju, kupuju se znate kakve kvalitete uvozni proizvodi tako da apsolutno se slažem da je Vlada trebala tu malo ipak drugačiju politiku prema hrani iznijeti nego što smo svjedočili. Naravno da je svinjsko meso, crveno meso, carsko meso baš i nije najzdravije jel, piletina, riba to bi ipak bilo malo prihvatljivije. Ružica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Marić, vi ste liječnica po struci sada ste i političarka, pa možete li nam reći jeste li generalno zadovoljni sa onim politikama sa nacionalne razine kojima pristupamo ovom problemu jel evo imamo i strategiju, imamo određene koje bi trebali provoditi u djelo tu strategiju, imamo i silne dušobrižnike koji itekako lijepo govore o tome što se na nacionalnoj razini radi, međutim onda dobijemo rezultate istraživanja, vi kao liječnica se s time u svom poslu suočavate, pa gdje mi to sve skupa griješimo?

puno dajemo za naše bolesnike, svi imamo odlične edukacije, entuzijasti smo u svom poslu, upozoravamo koje su problemi, međutim spomenula sam već između ostaloga i cost benefit analizu. Dakle, znamo koliko se troši ne znam na onkološke bolesti, na šećernu bolest, na dijabetes, na hipertenziju sve su su tihe ubojice, a onaj benefit se zanemaruje. Dakle, koliko zapravo se isplati više uložiti u prevenciju, u edukaciju, na to da imate više nutricionista. Mi se borimo ne znam prije par godina ishodila da imamo jednu nutricionisticu, trebalo je sad četri godine da evo sad se promijeni konačno sistematizacija radnih mjesta u mojoj bolnici da možemo i drugu nutricionisticu zaposliti. Znači sve skupa gledano sustav je trom, spor

Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažena kolegice, drago mi je da ste spomenuli vaučere, o njima smo puno razgovarali na, i na samom Okruglom stolu, ali i na ovaj konferenciji koja, koja se je odvijala znači o debljini. Dakle nekako mi se čini da je sada ponovno potez na Ministarstvu zdravstva da što hitnije uputi ovaj akcijski plan u sabor u proceduru i naravno da se taj akcijski plan počne primjenjivati. Važno je da se aktivira i lokalna samouprava jer upravo kroz lokalnu samoupravu možemo znači mlade i mlade ljude da se bave sportom, ne trebaju se oni bavit aktivno sportom već oni tim sportom se trebaju baviti iz zadovoljstva i na taj način primjenjivati zdrave stilove života. Sanader: Vrijeme/…što vi mislite kako bi ti vaučeri trebali izgledati? Hvala. **Marić, Andreja (SDP)** Dakle redovita tjelesna aktivnost bi zaista trebao postati način života i nešto što je normalno od najranije dobi, a ne da imaš osjećaj da te neko tjera kad ideš prošetati van ili potrčati. O vaučerima smo govorili i mi na odboru odnosno tematskoj sjednici, ali smo govorili o Zakonu o sportu. Mi smo evo kao Klub SDP-a oko toga dosta stavljali naglasak. Slažem se da tu mora biti suradnja i od ministarstava, pa do JLRS. Trenutno je situacija takva da sve ovisi od županije do županije, neke županije nešto ulažu, mi recimo imamo svaki tjedan sport jedan tijekom ljeta, ali to bi trebalo biti ne samo na razini JRS nego i u suradnji sa ministarstvima, tako da mora postojati jedna sinergija kako bi se zaista svoj djeci omogućilo da imaju pristup nekakvim sportskim aktivnostima, a ne samo onima kojima roditelji evo mogu priuštiti opremu i članarinu u klubovima, a isto tako velim članarina…/Upadica Sanader: Vrijeme/… Poštovana zastupnice, evo imali smo sad nekoliko izlaganja liječnika, pa tako i vaše izlaganje je još jedan dokaz da je izuzetno važno da stručnjaci govore o pojedinom području jer nam je, ipak to se približi i pojmovno i problematično odnosno problematika se približi kao, da razumijemo više što, o čemu se govori i kako se govori i drago mi je izuzetno što ste spomenuli nekoliko stvari. Prva stvar, to je komunikacija sa pretilim osobama, s time da ja imam malo drugačiji stav. Dobro je da trebamo biti nježni, trebamo biti …/Govornik se ne razumije/…u komunikaciji, međutim ponekad je možda dobro neke stvari reći i malo grublje da ona druga strana shvati koliko je to ozbiljno. Tako da ona komunikacija koju ste spomenuli to je u redu, ali mislim da je potrebno ponekad sjesti i malo drugačije razgovarati sa tim osobama. I druga stvar koju ste spomenuli što mi je izuzetno važno, a to je manjak liječnika u obiteljskoj medicini jer sa tim se problemom svakodnevno gotovo susrećemo u svojem životu

o kakvim se komorbitetima radi, o kakvoj se pak evo reći ću, psihijatri će me ispraviti, strukturi ličnosti radi, jel vi njemu možete ugrubo ili mu možete laganije. Ono što sam iznijela je, su stavovi iz ankete kako su reagirali ispitanici, znači pacijenti odnosno građani. Dakle oni više vole da im kažete čujte imate prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu nego da im velite čujte debeli ste, ovaj razumijete, znači pretilost je taj, taj jedan ovaj termin, ne vole da ih ono govorite bucko itd.. Evo i sami ste ovaj podcrtali da je problem nedostatak i liječnika obiteljske medicine koji najbolje poznaju svog pacijenta, najbolje znaju kako će mu pristupiti, tu je naravno važna i podrška obitelji, dakle jedan kompleksan proces koji ide na više etapa…/Upadica Sanader: Vrijeme/…ne možete naravno postići nešto samo na jednom pregledu. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Marić, bilo je govora već o lijekovima koji imaju određene nus pojave. Kod nas u psihijatriji je došlo do nekog pomaka što se tiče nus pojava od ekstra piramidnih smetnji do metaboličkog sindroma, tako da je taj pomak i stručne konzultacije od neurologa otišao u vaše područje Mene zanima kakva su vaša iskustva s obzirom da je Odjel za psihijatrijsku u Županijskoj bolnici Čakovec više ovako i socijalno orijentiran i surađuje sa Zavodom Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije, da li postoji suradnja između vas i stručnjaka koji se bave mentalnom, mentalnim zdravljem vezano za prevenciju metaboličkog sindroma? Danas već postoje i smjernice o uvođenju metformina ukoliko je pacijent dobro reagirao na određeni antipsihotik nove generacije, pa da li se nešto radi u vašem području na tom planu? Hvala. Da mora postojati multidisciplinarna suradnja u svakom slučaju. Ima situacija kad naši psihijatri pošalju ciljano i prepoznaju ono što sam govorila treba prepoznati da pacijent ima tu dijagnozu i zapisat tu dijagnozu i razgovarat s pacijentom i uputiti ga endokrinologu. Možda malo više ima s naše strane da mi vidimo pacijenta s debljinom ovaj pa vidimo koju sve terapiju troši, pa razgovaramo s njim, ponudimo mu nutricionistički pregled itd., onda shvatimo zapravo da nije samo problem nezdrava prehrana ili nedovoljno kretanje nego i upravo lijekovi koje uzima, pa onda pa onda mi zapravo pošaljemo psihijatru tako da revidira terapiju, tako da ima jedan dvostrani proces. Također je naravno i suradnja i sa Zavodima za javno zdravstvo gdje postoje i ovi preventivni programi i oni imaju preko EU fondova nutricionisticu, ali kažem fali nutricionista, fali prepoznavanja da toj debljini mogu naravno pridonijeti i lijekovi i druge bolesti, a ne samo unos prevelike količine hrane ili premalo tjelesne aktivnosti. **Sanader, Ante (HDZ)** I posljednja replika, poštovan Nadica Dreven Budinski. potpredsjedniče. Poštovana kolegice, evo ja kad sam malo gledala te statističke podatke i stvarno sam se iznenadila kad sam vidla da samo 58% dječaka i 60% djevojčica doručkuje svaki dan. znamo koliko je doručak važan. 40% dječaka i 46% djevojčica konzumira voće jednom dnevno, a to me je stvarno iznenadilo i poražavajuće je da 82% djece ne jedne povrće, a znamo koliko je povrće zdravo čak možda važnije od voće. Mislim da je stvarno krajnje vrijeme da se promijene prehrambene navike i tjelesne aktivnosti, ali mislim da treba početi u obitelji jer obitelj je ta najvažnija koja treba i educirati … sebe kao roditelji kao djecu, a pogotovo kad vidite one slobodne dane one slobodne nedelje da su šoping centri puni,

uvađanje besplatnih školskih obroka, dakle kad onda vi učite dijete u školi što bi ono trebalo jesti i onda mu ponudite kruh i nekakav ne znam namaz i nekakav bezvezni čaj umjesto kuhanog obroka, e onda si to dijete misli čekaj malo tu me jedno učite, drugo mi dajete. Slažem se da naravno i u obitelji sve počinje, mnogi naši građani ne doručkuju to pogotovo mi vidimo kad nam dolaze sa šećernom bolesti ne, ne dva put jedem na dan popodne i onda navečer dok ne stanem. Dakle, problem je naravno i u odrasloj dobi i tu nam je tu nas čeka jako jako veliki posao dakle educirati i roditelje, bake i djedove kako bi onda oni mogli pružiti što zdravije obroke svojoj djeci. Isto tako naravno i tjelesna aktivnost o kojoj je bilo puno govora, ali u prvom redu suradnja sa stručnjacima koji će sudjelovati u pripremi obroka u školama. E tu nam fali, tu su isto nutricionisti imaju veliku važnu ulogu jel. …/Upadica Sanader: Vrijeme./… To je to. Hvala vam U prošlom sazivu u travnju 2017.g. HS je donio Odluku o proglašenju hrvatskog Dana osviještenosti o debljini koji se od 2018. obilježava u RH. Ja bih na početku ove rasprave istaknuo dvije osobe koje se osobito bave ovim područjem, ali nisu endokrinolozi i dijabetolozi nego je to gospođa Sonja Njunjić koja vodi Udrugu za prevenciju prekomjerne težine i ima dugi niz godina emisiju Čovjek i zdravstvena kultura na OTV-u i ona je inicijatorica konferencije prigodom hrvatskog Dana debljine. Drugi je prof. Sanja Musić Milanović koja je predstavnica RH u radnoj skupini SZO-a za prevenciju za prevenciju debljine i voditeljica COSI projekta SZO, ona se osobito zalaže na javnozdravstvenom polju vezano za prevenciju Mislim da treba istaknuti određene ljude koji su angažirani na određenom području i koji naravno uz institucionalnu podršku i resornog ministarstva, ali i jedinica lokalne uprave i samouprave rade jako puno. Naravno bilo bi puno bolje kad bi taj rad bio sustavniji, kada to ne bi bilo na nekakvim pojedinačnim pojedinačnim razinama pa da onda postoje velike razlike u RH koja je relativno mala. Novi Svjetski atlas debljine kojeg je objavila Svjetska federacija za debljinu kaže da će 2035.g. 37% odrasle hrvatske populacije živjeti s debljinom. Znamo da je danas debljina jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice i rizični čimbenik za brojne bolesti pa tako i za psihičke poremećaje. U sljedećih 30 godina pad očekivanog trajanja života zbog debljine u RH će biti čak 3,5 godine. Kada govorimo o psihičkim poremećajima, tu postoji čitav niz implikacija debljine vezano i za depresiju, poremećaje hranjenja, anksioznost, ali i zlouporabu psiho aktivnih tvari. Pojam ovisnosti o hrani jedan pojam koji se može naći u medijima, ali još uvijek ne postoji premda ga na neki način neformalno svrstavamo u skupini bihevioralnih adikcija također postoji pojam adiktivnog transfera i to je recimo jedno od etičkih pitanja kod kirurškog liječenja debljine, ima li to smisla jer će osoba koja svoju ovisnost hrani jelom prebaciti tu svoju ovisnost na neko drugo područje, bilo da je riječ o kemijskim ovisnostima kao što je ovisnost o alkoholu, drogama ili o ponašajnim ovisnostima kao što je ovisnost o kockanju i klađenju. Znači psihološke implikacije, psihosocijalni teret prekomjerne tjelesne težine je nešto što svakako treba uzeti u obzir u razmatranju ove problematike. I već je tijekom rasprave istaknuto istaknuto kako je važan multidisciplinarni pristup u liječenju debljine koji redovito uključuje i određenu psihološku podršku. Kao jedna posebno ranjiva populacija koja ne neki način ima dvostruku stigmu, stigmu zbog toga što boluje od određene ozbiljnih duševnih smetnji i ukoliko, a nerijetko zbog uzimanja određenih psihofarmaka ima metabolički sindrom odnosno prekomjernu tjelesnu težinu onda je ta populacija dvostruko stigmatizirana i također na tu problematiku se treba osvrnuti i vrlo je važno dakle da i lokalna zajednica bude uključena u u rješavanju ovog velikog javnozdravstvenog problema. Ja vjerujem da će donošenje Rezolucije o debljini biti još jedan korak prema naprijed i da današnja rasprava povećava medijski povećava osviještenost da govorimo i u ovom visokom domu o ovoj problematici tako da se nadam da ćemo zajedno sa brojnim stručnjacima dati neki svoj doprinos u rješavanju ovog javnozdravstvenog problema. Hvala. Ružica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovani kolega, povezujete li i vi kao liječnik nedostatak zdrave, kvalitetne, svježe lokalno proizvedene hrane u našoj zemlji s poražavajućom statistikom? Dakle, govorim o svim poremećajima koji su nastali kao posljedica povećane tjelesne odnosno prekomjerne tjelesne težine. Jer moram vas podsjetiti dakle mi smo u ovom viskom domu ne tako davno donijeli, ja to nisam podržala vi jeste, izmjene Zakona o OPG-u kojim smo dopustili OPG-ovcima da mogu kupiti kompletnu svoju sirovinu, pa onda vi možete dalje naći sada na tržnicama tezge gdje vam stoji nešto što je kupljeno na Veletržnici došlo je iz Španjolske i pored je nekakav domaći proizvođač i nećete znati što je uvezeno, što je domaće, što je tretirano, što nije, umjesto da smo pojačali kontrole domaće proizvodnje. Zašto mi to radimo? Hvala. Poštovana kolegice Vukovac možda bi bilo dobro danas da je i netko od državnih tajnika iz Ministarstva poljoprivrede ovdje, apsolutno podržavam promicanje OPG-ova u RH i slažem se s vama da treba naći određene zakonske mogućnosti koje će na neki način privilegirati hrvatske gospodarstvenike, hrvatske poljoprivrednike. Evo dali ste mi jednu asocijaciju kao i sa medom, dakle gdje se med pakira u hrvatska pakiranja i onda tamo piše podrijetlo meda, dijelom iz zemalja koje su iz EU, dijelom iz zemalja koje nisu iz EU tako da tako da onaj finalni kupac ne zna zapravo od kud je ta mješavina čak niti precizira se da je to Kina, da je to ne znam Češka nego to tako piše neodređeno i mislim da to nije ni na koji način korektno prema potrošačima. Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, mi u medicini znamo za mnoge kompleksne dijagnoze koristiti termin circulus vitiosus, pa onda s jedne strane debljina između ostaloga pridonosi i različitim i psihičkim poremećajima i poremećajima mentalnoga zdravlja, a s druge strane narušeno mentalno zdravlje vodi ka debljini ili ne znam nedovoljno kretanje prekomjerno unošenje hrane. To je jedan problem, pa evo da vas pitam onda gdje vi vidite ulogu psihijatara u prevenciji možda na nekoj primarnoj razini pa prema sekundarnoj? I druga stvar što nam je problem, pogotovo za naše mlade, s jedne strane imate društvene mreže gdje se propagira savršenstvo sve tamo djevojke lijepo izgledaju našminkane sve divno, krasno, a s druge strane imamo problem druge krajnosti, a to je body positivity da imate osobe koje su prekomjerne tjelesne mase koje su divne, krasne, jako sretne itd., što mislite kako zapravo malo promijeniti da naši mladi ne budu zavedeni niti ovim jednim niti drugom problemom …/Upadica Tu imamo jednu veliku skupinu poremećaja hranjenja koje obilježavanja kompulzivno prejedanje koje može ići u jednom ili u drugom smjeru, ali nije samo ta skupina psihičkih poremećaja nego su i brojne druge skupine psihičkih poremećaja koje itekako koreliraju sa problemom prekomjerne prekomjerne tjelesne težine. Današnji način života i danas i današnja prezentacija od strane određenih socijalnih medija je čak stavila i određene grane medicine u službu toga. Da li je riječ o farmaceutskoj industriji pa se onda Ozembic danas Ozembicom se bodaju koji trebaju i koji ne trebaju ili je barijatrijska kirurgija isto tako više iz paramedicinskih, ne medicinskih indikacija iz estetskih indikacija nego medicinskih indikacija, dakle to su sve problemi, a naravno kao i u mnogim drugim poljima mladi i adolescenti su osobito rizična skupina. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi kolega, evo negdje smo konstatirali kako bi bilo dobro da ovdje imamo i predstavnika Ministarstva poljoprivrede pa s obzirom na ovaj multidisciplinarni pristup i školstva. Puno smo mi ministarstava spomenuli danas koji su potrebni da se aktiviraju, dakle u ovoj borbi protiv debljine i prevenciji. Ali ono što vas ja želim pitati, vi imate veliko iskustvo u radu sa ovisnostima i sigurno vam se desilo u karijeri da je došlo do zamjene ovisnosti, pa koliko često je recimo krenulo kod ovako u vašem iskustvima do toga da je došlo do razvoja pretilosti i da je došlo do promjena u tjelesnoj težini pacijenata koji su prestali konzumaciju nekih psihoaktivnih tvari? Hvala. Na problem ovisnosti gledam kao na problem kružnice, taj adiktivni transfer gdje se jedna vrsta ovisnosti mijenja s drugom to je pravilo, a ne iznimka tu opet ovisi o kojoj vrsti psihoaktivne tvari se govori kada govorimo i kemijskim ovisnostima. Recimo ako govorite o stimulativnim drogama koje djeluju euforično kad osoba postane hiperaktivna, hiperaktivna, one najčešće nemaju problema s prekomjernom tjelesnom težinom, čak recimo lipidogram kad pogledate gotovo je savršen kod nekih ovisnika o stimulansima, dok s druge strane recimo problemi s alkoholom s opijatima mogu dovesti do problema prekomjerne tjelesne težine. Ali da, ukoliko netko ima problem sa kompulzivnim prejedanjem to definitivno može povećat za gotovo 10% vjerojatnost u komparaciji s općom populacijom od pretilosti. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi replika poštovana Nadica slažem se s vama da pretilost je sve važniji zdravstveni problem u mnogim zemljama, pa tako i kod nas, ali ja mogu reći da je postao i dobar biznis, pa vas pitam što vi mislite o tim preparatima ili lijekovima koji puno obećavaju budući da omogućuju vrlo učinkovito mršavljenje bez nus pojava, bez promjene prehrambenih navika, znači možete spavati i vi mršavite, tak sve oni to reklamiraju. Neki su postali toliko popularni da su ih čak počeli i konzumirati i ljudi koji nemaju nikakvih problema sa debljinom, pa vam evo, pa vam, interesira vaše mišljenje o tome. Poštovana kolegice Dreven Budinski, nažalost i na nekim stručnim medicinskim kongresima imate određene znanstvenike koji znaju bit vrlo grubi prema kolegama koji su tu prisutni, pa kažu kako se vi možete bavit dermatologijom ako vam visi brada, morate ić na estetske zahvate. Dakle taj jedan savršenstvo izgleda odnosno savršena slika tijela koju nameće današnji način života može predstavljat osobito za mlade ljude koji su u razvoju, a različita ponuda različitih tzv. eliksira, instant lijekova koji će između ostaloga vas i pomladiti i bit ćete bolje linije je nešto što se nažalost i u nacionalnim i medijskim kućama, u nacionalnim tiskanim medijima, elektronskim medijima reklamira i to je gotovo nemoguće zaustaviti. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi replika poštovane Anke Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani kolega, zapravo hoću vas pitati nešto drugo, ali ne mogu odoliti i ne podsjetit se da je iz Amerike došlo da nikad ne možete biti dovoljno bogat i dovoljno mršav i i onda je na tragu i ovog što ste vi zapravo rekli da onda se tu za…, dolazi do toga da mladi ljudi žele biti isti, želi se poistovjetiti da isto izgledaju što ja mislim da je krivo, da je vrijednost da si različit i drugačiji, to je druga tema. Ja bih se malo referirala na nešto što smo ovdje svi podržali u ovoj sabornici, a to je jedan obavezan obrok u školama. Taj jedan obavezan obrok u školama je išao iz razloga što smo postali svjesni da ima djece koji nemaju opće taj obrok i onda smo sigurni da ga u školi dobivaju dobivaju i da on bude besplatan i da bude jednak za sve. Ali ono što se moramo potruditi u drugom koraku je da zaista vodimo računa da taj obrok koji je u školama bude i zdrav, bez obzira što će djeca radije jesti neki hamburger ili neko pecivo, ali ako uvedete tu naviku ta navika će uvijek ostat.

naravno da bi bilo najidealnije da to bude zdravi obrok, da bude kao što je i kolegica Vukovac rekla da to budu proizvodi iz OPG-ova iz RH. Vidjeli smo da postoje određeni problemi sa nedostatkom kadrova, nedostatkom kapaciteta vezano za kuhinje u školama, ali vjerujem da će za dogledno vrijeme biti i to realizirano, da će uistinu bit u svim školama zdravi obrok, da to ne budu nekakvi sendviči i tako, evo odnekud smo krenuli i trebamo to svakim danom poboljšavati i poboljšavati u kvalitativnom, ali i u kvantitativnom smislu. Slijedi replika poštovanog Rade Šimičevića. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, vi ste liječnik, pa vas molim da komentirate kako na pretilost utječu današnji stilovi ponašanja odnosno življenja. Mi imamo mobitele, imamo društvene mreže i nama naši učenici zapravo većinu svog vremena slobodnog provode uz društvene mreže, znači sjedeći. Ja sam nešto stariji, sjećam se da je škola bilo mjesto igre, trke itd., danas vi zapravo kad dolazite u škole onda zapravo ulazite u prostor gdje vlada apsolutna tišina, ljudi imaju slušalice ili sjede i jednostavno nema, nema fizičke aktivnosti, tako da mislim da ti stilovi utječu strašno puno. A drugo pitanje je da li će ovo uvođenje zdrave prehrane u školi bar isto tako donekle promijeniti, promijeniti ovaj odnos prema hrani kod naših mladih? Hvala. Hvala. Poštovani kolega Šimičević, vi ste bili ravnatelj gimnazije dugi niz godina i neposredno prije korone bio sam u OŠ „Žuti brijeg“ u Gornjoj Dubravi, pa mi je tada ravnateljica rekla kao doktore kod nas više nema razbijenih prozora jer se djeca više ne igraju s loptom nego čim je odmor uzmu svoje mobitele i kao što ste vi rekli stave kapuljaču na glavu i slušalice i gledaju šta se događa na Instagramu ili Tik Toku je li. To je jedan posvemašnji globalni fenomen koji je dodatno zakompliciran sa vremenom covid epidemije i koji naravno ima implikacije na mentalno zdravlje mladih. Tu opet treba osigurati kao što je ovo odlično uvođenje obroka i tu će se vidjet dugoročno benefiti benefiti za tjelesnu težinu mladih, tako i tu treba tražiti neke nove izvannastavne aktivnosti koje treba ponuditi mladima. replika. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ćelić, ima jedna antologijska priča kad pitaju malog Jozu, kaže šta vi jedete, a on kaže kad imamo novaca onda jedemo salamu, hrenovke, paštetu a kad nemamo novaca onda jedemo kulen, šunku, sir i domaće proizvode. Tu smo došli do, do jedne zamjene teza, nije bilo boljih nutricionista od naših baka i naših majki koje su imale točno po tjednu što se jelo i mi smo se odrekli te tradicije, odrekli smo se zdrave hrane, naravno dolaskom trgovačkih centara u Hrvatsku došlo je stvarno do nečega što je pošast i tu pošast plaćamo upravo sada, jedemo vrlo lošu hranu koja je napumpana sa aditivima, pojačivačima okusa, mirisa i ja bi rekao da ta hrana ustvari stvara tu ovisnost i mi ćemo sada teško tradicionalnu kuhinju vratiti među mlade ljude kad su oni naviknuli na te drugačije okuse i mirise, a ove star jednostavno ne prepoznaju kao takve Poštovani kolega Ivanoviću. Slažem se s vama i zapravo ove rafinirane namirnice bijeli kruh, kifle, keksi, grickalice, čipsi, slastice sadrže tvari koje izazivaju jednaku ovisnost kao što to izaziva alkohol ili duhan dakle imaju adiktivni potencijal, one su atraktivne pa tako i kad govorimo o o mesnim proizvodima onda će puno mladih radije izabrat neku paštetu nego domaće meso pa roditelji ih trebaju nagovarat da uzmu nešto jušno sa žlicom, povrće neko, tako da to je sve isto tako pritisak današnjeg vremena i onoga što mediji prezentiraju kao nešto što je dobro i atraktivno, a vjerojatno ima nešto i u sebi još dodatno, nećemo sada biti sumnjičavi nikakve teorije zavjere zašto mladi više vole te proizvode iz aparata i tako. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani zastupniče. U izlaganjima predstavnik zastupnika čuli smo između ostaloga i da se zapravo pretilost ne dijagnosticira zapravo redovito i da se to u neku ruku preskače. S druge strane vi ste spomenuli u svojem izlaganju da imamo dvije osobe koje se posebno bave pretilošću i da izlaze na konferencije i nedavno kad smo imali zakon o zdravlju istovremeno se odvijala Konferencija o debljini ovdje u Zagrebu i vjerojatno su doneseni nekakvi zaključci koji su pretpostavljam proslijeđeni liječnicima i ostalima koji su za to zaduženi. Međutim, bilo bi jako dobro kad bi se o tom informirala i javnost odnosno osobe koje imaju problema s pretilošću. Imate nekakvih spoznaja radi li se to i u kojem omjeru se radi i do kojeg broja se zapravo pretilih osoba dopire sa time? Hvala. Poštovani kolega Paviću. Mislim da treba više govoriti u medijima o tim temama, osobito u medijima koji su usmjereni prema općoj populaciji. Mislim da je da je tema pretilosti adekvatno tretirana unutar medicinskih krugova, unutar stručnih krugova premda je medicina danas toliko iscjepkana da se svatko fokusira na neko svoje područje, pa onda neki drugi stručnjaci koji se ne bave dominantno sa pretilošću to na neki način previđaju pa tako i stručnjaci za mentalno zdravlje. Zato je važan taj integrirani pristup i važno je da se određenim temama i na pojedinim javnozdravstvenim manifestacijama pojavljuju i poznate osobe koje će dati neki svoj doprinos jer ta uloga role model se može primijeniti i u pozitivnom, a ne samo u negativnom kontekstu.

kolegice i kolege. Prvo da zahvalim predsjednici Odbora za zdravstvo Renati Sabljar Dračevac i svim članovima odbora što su pokrenuli ovu inicijativu i vjerujem da ćemo svi jednoglasno dići ruku za tu inicijativu i mislim da je to izuzetno važno zbog pogotovo ona dva razloga koja su navedena dole na kraju kad su nabrajali u odboru što su sve uvažavali, kad smo vidjeli da je zapravo izvješće Svjetske federacije za debljinu za 2019.g. pokazalo koliko novaca trošimo i koliko imamo osoba koje zapravo su oboljele od pretilosti odnosno imaju problema sa pretilošću. A isto tako nas mora zabrinjavati i procjena Svjetske federacije što će se dešavati do 2030.g. odnosno da ćemo nakon toga imati otprilike 2,5 milijarde dolara troškova zbog toga što imamo pretilu naciju. Nadalje, htio bih skrenuti pozornost na to s obzirom da nisam stručnjak, nisam liječnik, ali ću skrenuti pozornost na to o čemu smo razgovarali ovdje u Saboru, a na koje smo probleme nakon toga naišli. Evo razgovarali smo kao prvo i osnovno Ministarstvo obrazovanja je došlo i dali su nam prijedlog da glasamo odnosno da izglasamo da sva djeca imaju obrok u školama. Prihvatljivo, pohvalno, međutim nakon što se toga desilo? Pitali smo ovdje jasno i glasno jeste li razgovarali sa svim osnivačima, može li se to provesti, naravno, svi će imati zdrave obroke. Kad je to trebalo provesti u praksi prva reakcija došla je iz Dalmacije, znači Dubrovačka županija to ne može napraviti, Splitska u jednom dijelu ne može napraviti i ostaju kakvi obroci? Ostaje pašteta i kruh, namazi i opet nezdrava … ishrana. Osim toga istovremeno su nam u školama ostali automati za gazirana pića, automati za energetska pića, automati za proizvode koje imaju prekomjerne količine šećera, da ne govorim automati za grickalice itd., itd., a da ne spominjemo o tome da se ta ista taj isti asortiman može kupiti na kioscima Tiska i naravno na benzinskim postajama koje rade od 0-24 pa to onda naši mladi koji izlaze redovito koriste. Nemojmo zaboraviti da nismo skrenuli pozornost danas u raspravi, a to su financijske mogućnosti roditelja mogu li ti roditelji svojoj djeci stvarno pružiti zdrave obroke ili ne mogu i onda je država preuzela na sebe odgovornost da će barem jedan obrok biti zdravi i desilo se što se desilo. Nažalost, imamo problem s time da ti obroci i dalje su onakvi kakvi su bili i ranije. Nadalje, mislim da u školama moramo skrenuti pozornost da nastavnici, učitelji i svi oni koji rade s djecom moraju skrenuti pozornost djeci da je kretanje izuzetno važno, da moramo posvetit posebnu pažnju tjelesnom odgoju, propagiranju sporta, propagiranju planinarenja, izviđača i takvih organizacija gdje djeca se kreću, gdje žive sa ostalom djecom i gdje zapravo troše dodatne kalorije koje inače ne bi potrošili kod kod sebe u kući kad su na svojim gedžetima. Isto tako moram spomenuti problem, kad djecu usmjeravamo u neki sport, kad dijete dođe u klub, danas kad dijete s 6, 7, 8.g. dođe u klub i ako nije talenat jako će brzo iz tog kluba izaći jer se tamo bave već polu profesionalizmom. Mi nemamo klubove za djecu koja se žele baviti sportom zbog toga da bi se gibala, da bi se kretala, da bi se družila, to više gotovo da ne postoji i na tome moramo poraditi. Tu su vam veliki problemi jer će nam takav sport zapravo svu ostalu djecu udaljiti od, od, od sporta. I ono još je rekao, bio je tu jedan kolega, Klarić ako se ne varam, rekao je da moramo se obratiti prvo liječniku, pa psihologu, pa nakon toga nutricionisti i osobnom treneru. S obzirom da ste liječnik samo bi vam skrenuo pozornost da imamo problema sa uputnicama za kontrolu kroničnih bolesti, a kamoli za bolesti koje nam još nisu dijagnosticirane, tako da teško je dobiti te uputnice i teško je doći kod liječnika i reći trebam nešto da bih mogao se pokrenuti u smjeru smanjenja prekomjerne težine. Zato evo apeliram na vas sve koji ste liječnici i koji ste stručnjaci za to i na tajnicu i pripadnike i Ministarstva obrazovanja da se malo pokrenemo i naravno zdravstva, da se krene u tom smjeru i da počnemo drugačije djelovati, hvala. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, osvrnula bi se zapravo na ovaj zadnji dio koji ste rekli. S jedne strane HZZO je prije dosta godina postavio jedan panel praćenja kroničnih nezaraznih bolesti gdje spadaju hipertenzija, šećerna bolest i kronična opstruktivna bolest pluća koje bi trebale biti primarno u domeni liječnika obiteljske medicine, a onda ako oni ne uspijevaju to rješavati šalju dalje jel sekundarna odnosno tercijarna razina. kod nas sad u Hrvatskoj trenutno nedostaje 257 liječnika obiteljske medicine, mnogi pacijenti su u ordinacijama koje uopće nemaju vodećeg liječnika, ima sestra, imaju liječnici koji ono dolaze, pa onda je jedino što mu preostaje napisati uputnicu za bolnicu i tako da tu jedan imamo disbalans. Mi koji radimo u sekundarnoj razini znamo se nekad ljutiti jer, možete malo zaustaviti molim vas, ne čujem ni samu sebe, zaustavite…/Govornik Tako da nam onda s jedne strane dolaze pacijenti koji bi možda mogli biti zbrinuti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a s druge strane nam dolaze sa zakašnjelim već situacijama kada uopće nisu poslani k nama, pa imaju razvijene komplikacije, dakle tu je osnovi problem nedostatak liječnika obiteljske medicine, a onda i nas ostalih. Što vi kažete sa vaše perspektive pacijenta? Hvala. Poštovana zastupnice, ja sam već pokušao u nekoliko puta razgovarati i sa vama i sa ostalim liječnicima ovdje u saboru i sa našim ljudima u županiji i recimo i kod mene u županiji imamo problema sa liječnicima obiteljske medicine. Evo recimo kod mene je slučaj da je ponovo se vratila liječnica koja ima preko 70.g. i ona trenutno kod nas radi 4 sata, ona nema vremena za sve nas koji imamo problema i koji dolazimo kod nje. Tako da mislim da moramo ići prema Ministarstvu zdravstva sa drugačijim inicijativa, sa drugačijim prijedlozima i da im približimo probleme koji su stvarno na terenu. Ja znam da oni poduzimaju ono što oni trenutno mogu, ali možemo mi bolje prijedloge da se taj problem koji je trenutno na terenu da se taj problem riješi i da pomognemo našim ljudima. Postaju uvjeti neadekvatni za rad, a ja vas molim da pozdravite učenike XIII. Gimnazije Zagreb koji su gore naši A sad ćemo napravit pauzu 5 minuta jer nisu uvjeti više za rad, do glasanja, a onda poslije glasanja nastavljamo.

Prijedloga Rezolucije o debljini i ovaj repliku ima poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Gospodo ja vas lijepo molim ako trebate časkati molim vas izađite van.

proizvodnja hrane, lokalno proizvedene hrane i znam da se i sami doma time bavite. No, da li vas brine ova struktura vanjskotrgovinske razmjene u RH gdje mi zapravo izvozimo žitarice i uljarice u čak 82%, a pritom uvozimo mlijeko, meso, voće, povrće u prilično ozbiljnim, alarmantnim iznosima ako govorimo o brojkama, o eurima ispada da je to oko milijardu i pol godišnje više od onoga što smo radili prethodnu godinu. To su nam najčešće onda tijesto, pekarski proizvodi koji imaju visoke količine aditiva razno raznih da bi uopće to tijesto moglo izdržati takav transport i onda mi ovdje raspravljamo o debljini, a uopće ne povezujemo te dvije stvari …/Upadica: Hvala./… dakle nedostatak domaće hrane i posljedice svega toga. Hvala. Hvala vam uvažena zastupnice. Imamo trgovačke lance koji su došli u Hrvatsku i ne samo da nam prodaju proizvode koji su proizvedeni u drugim državama, koji su druge namjene međutim provjerom i kruh, provjerom peciva znači uvozi se iz Poljske se uvozi pecivo i trgovački lanac kod nas peče …/Govornik se ne razumije./… oni imaju specijalne dodatke u to pecivo kad se taj kruh peče i peciva kad se peku da se zapravo onda privuku kupci i da kupuju te proizvode. Nažalost evo došli, našli smo se u situaciji da živimo sve nezdravije, a ono što je domaće da sve više i više ne zanemarujemo. I vi i ja smo govorili tu i nas ima tu nekoliko iz opozicije koji smo govorili više puta o tome da moramo posvetiti pažnju domaćoj proizvodnji, da moramo posvetiti pažnju OPG-ovima, da moramo posvetiti pažnju proizvodima sa OPG-ova pogotovo u školama i za ishranu za onaj jedini obrok koji djeca dobivaju u školi i za koji treba biti siguran. Da treba biti zdrav, da treba biti sa domaćeg tržišta i treba biti sa naših OPG-ova. **Reiner, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega otvorili ste u svojoj raspravi jednu temu koja mislim da je izuzetno bitna, a to je sport. Sport od najranije životne dobi. Dakle, i ono što smo uvijek svjedoci da kad dijete se i uključi negdje da zapravo oni koji nisu posebno talentirani gdje treneri ne vide da s njim može postići nekakve bolje rezultate da ovi svi drugi koji su prosječni, normalni koji bi se samo htjeli baviti nekakvim sportom u smislu fizičkih aktivnosti otpadaju. I mislim da je izuzetno važno da je ovo još jedna od govornica gdje moramo o tome progovoriti da je jedna od tema fizičke aktivnosti djece. Tu je netko, mislim da je kolega Ćelić rekao da mu je i ravnateljica jedne škole rekla da više nitko ni razbija prozore jer se više nitko na odmoru ni ne igra s loptom.

O tome sam već govorio i kad je bio Zakon o sportu i kad smo govorili o financiranju sporta, naime, radi se o tome, evo ja sam imao, imam još uvijek zapravo, imam 3 djece i bavili su se sportom, jedna sin nešto više, drugo dvoje nešto manje sportom, međutim, radi se o tome da ukoliko ste došli u klub i ukoliko niste bili talentirani, niste mogli nastaviti se baviti tim sportom za koji ste došli u taj klub. Bez obzira na to što su postojale možda i ne znam, dvije, tri selekcije, neki su otpali, što znači da su ti klinci koji su bili zainteresirani za taj sport morali otići kući i nakon toga su bili prepušteni opet sami sebi, svojoj obitelji i opet gadgetima, mobitelima, raznoraznim iPadima, raznoraznim uređajima koji zapravo im ne pružaju zdrav život i opet ih teraju u nekakvu virtualnu stvarnost i tamo u umjetnoj stvarnosti i dalje žive i tamo onda igraju nogomet, igraju tamo košarku na mobitelu umjesto da su na svježem zraku ili dvoranama. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče, evo ja se nadovezujem na isto to. Također, smatram da je važno da razgovaramo o tome jer nekako mi se čini da treneri su više fokusirani na talentiranu djecu i zbog toga prilično zanemaruju djecu koja imaju potrebe samo baviti se tjelesnom aktivnosti i taj sport zabavlja. Iz tog razloga bi upravo lokalna samouprava trebala financirati skupinu trenera koji će samo podržavati takvu sportsku aktivnost koja koja odgovara toj djeci. Znači ne tražimo savršene sportaše, tražimo djecu koja se igraju i zabavljaju i čini mi se da se prema tome moramo negdje orijentirati. Kao i hodanje, odnosno aktivnosti u prva 4 razreda osnovne škole koje ne moraju učit ih tjelesnom odgoju nego samo mogu ovaj ih puštati da se kreću, da skaču i da im se dozvoljava da se gibaju. Hvala. Poštovana zastupnice, to što ste danas izgovorili, to ima još posebnu težinu s obzirom da dolazite iz zdravstva, da ste liječnica, nadam se da su vas čuli i učiteljice i učitelji i ravnatelji škola i naravno, čelnici lokalne samouprave s obzirom da oni imaju veliku odgovornost i mogu puno toga doprinijeti u školama čiji su osnivači. Naravno da učiteljice od 1. razreda, još prije toga imamo mi još jedan problemčić, a to je u vrtićima, znači već možemo u vrtićima djelovati na tu djecu, da se kreću, da hodaju, da obilaze svoj kraj, da upoznaju svoj kraj, nekad davno kad sam ja bio mali ona je bila jedna .../Govornik se ne razumije./... Danas toga više nema, svi upoznaju domovinu preko mobitela, svi upoznaju domovinu preko raznoraznih tableta, preko raznih aplikacija, gledaju na Google Mapsu svoju domovinu, ali malo njih prošeće po svom kraju, malo njih poznaje susjednu ulicu, malo njih poznaje susjedno selo i susjedni kraj i to je ono što je žalosno, a kad bi se sa time bavili bilo bi vam puno bolje i puno ljepše i mladima i nama. Mi u HS-u svako određeno vrijeme donosimo određene strateške dokumente. Jedan takav dokument je i donošenje Rezolucije o debljini koja propagira promiče zdrave načine života i tu se također, daje poseban osvrt na prekomjernu konzumaciju alkohola. U tom kontekstu treba vidjeti i donošenje nacionalne strategije područja djelovanja ovisnosti do 2030. g. gdje bi zavodi za javno zdravstvo trebali vidjeti vezano za problematiku ovisnosti koja vrsta ovisnosti ima prioritet na području određene županije, konkretno, recimo na, Krapinsko-zagorska županija sigurno ima drukčiju situaciju nego Grad Zagreb ili Splitsko-dalmatinska županija, zato ja mislim da tu treba definitivno

To je malo drugačije se razmišlja o nama, međutim, u Zagorju više nema onih loših vina, nema loših alkohola kao što je to bilo nekad davno i mislim da se tu ide u dobrom smjeru ne samo u dijelu proizvodnje vina i proizvodnje grožđa, nego se ide i u dobrom smjeru u osvješćivanju problema s alkoholizmom i ovisnostima općenito. Tako da s obzirom da je i zdravstvo kao takvo poduzelo puno koraka i puno pozitivnih radnji je poduzelo u Zagorju i cijeloj Hrvatskoj, to se osvijestilo i mislim da se malo sad drugačije to, danas, danas imate veliki problema zapravo sa vinom koji se hoće prodati, a nema se kome prodati. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Šimičević, nema ga. Gubi pravo pa će onda poštovani zastupnik Bilek replicirati. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi kolega, lijepo ste se osvrnuli u svome govoru, prije svega, evo na prijedlog Vlade RH uveli smo jedna obrok za sve naše učenike u RH, naravno, u startu je bilo određenih problema, ali se to pokušava riješit, evo i resorno ministarstvo osigurava i dodatna kadrovska rješenja i sve ostalo da to ide prema naprijed. Naravno, tu je bitno i kakvi su jelovnici i da škole uzimaju, da što više bude. Ja bih naveo pozitivne primjere, recimo, Češke osnovne škole u Daruvaru Komenskog ili Ružičke u Končanici gdje je 4, minimalno 4 od 5 obroka tjedno bude kuhani obroci, prije svega, uzimaju znači od lokalnih OPG-ovaca sve što je u mogućnosti i mislim da je to apsolutno dobar smjer, ali htio bih čuti od vas, prvenstveno ovo što se tiče bavljenja sportom, priprema resornog ministarstvo, znači možemo reći, novi nacrti, idu velike promjene jer u cjelodnevnom boravku se upravo predviđa nove izvanškolske odnosno izvannastavne aktivnosti koje bi svu djecu omogućili bavljenje sportom, a ne samo one koji su u klubovima pokazali izvrsne rezultate za bavljenje sportom. Hvala. Hvala lijepa. Evo ja sam, ja sam predavao u srednjoj školi davno, kad sam počeo raditi, radio sam u srednjoj školi, sada predajem na veleučilištu, imam kontakte sa mladim ljudima, moja žena je nastavnica u školi i znam da možemo djelovati na mlade i bilo bi stvarno poželjno da postoje programi sa kojima bismo zapravo stimulirali mlade da se bave više sportom. rekao sam, imamo problema sa klubovima u koje se mlađi učlanjuju zbog toga što je tamo takmičarski duh i onda oni koji su malo lošiji, koji nisu talenti zapravo otpadaju, no to možemo napraviti baš kroz ove školske klubove jer imamo u Zakonu o sportu mogućnost da se osnuju i školski klubovi i ti školski klubovi zapravo bi onda mogli promovirati sport i mogli bi djeci omogućiti da se bave sportom ili u tijeku nastave ili nakon nastave u sklopu nekakvih vannastavnih aktivnosti i to je sigurno. I još da se osvrnem na ono što ste rekli u vezi prehrane, ne smijemo tu osuđivati samo ministarstvo za probleme, nije tu ministarstvo krivi, krivi su osnivači koji nisu osigurali uvjete, to je problem. Znači inicijativa je bila dobra, ali s druge strane nije se napravilo ono što se trebalo napraviti, a tvrdili su da se napravilo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. E sad idemo na završna izlaganja pa će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ivan Kirin. Izvolite.

naknadno uključen./… o javnozdravstvenom problemu u kontekstu bolesti, govoriti o debljini kao o estetskom problemu, govoriti o kanonima ljepote od klasicizma, grčkog helenističkih kanona ljepote do današnjih kanona ljepote koje svi gledamo i koje promoviraju javno promovirane osobe. Debljina ili pretilost je kronično-metabolička bolest koja je dosegnula razmjere epidemije. SZO je proglasila debljinu najvećim globalnim kroničnim zdravstvenim problemom u odraslih koji se sve više pretvara u ozbiljniji problem od pothranjenosti. Debljina je bolest uzrokovana nizom čimbenika uključujući biologiju, mentalno zdravlje, genetski rizik, okoliš, pristup zdravstvenoj skrbi i pristup rafiniranoj hrani. Ljudi koji žive s debljinom mogu biti izloženi većem riziku drugih kroničnih bolesti kao dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, nekih neoplazmi. Debljina je postala jedan od vodećih uzroka smanjenja kvalitete života, radne sposobnosti, invaliditeta i smrti koja pogađa ne samo odrasle već i djecu i adolescente širom svijeta. Pretilost je u porastu na globalnoj razini, a predviđa se da će do 2030.g. s debljinom živjeti jedna milijarda svjetskog stanovništva. Prema Europskoj zdravstvenoj anketi

prekomjernu od čega 23% debljinu što RH pozicionira na vrhu ljestvice zemalja EU kada je u pitanju prevalencija debljine. Procjenjuje se da će problem debljine dodatno eskalirati tako da će u Hrvatskoj 2030. broj osoba sa debljinom iznositi 32,40% za muškarce, a 30,49% za žene. Imajući u vidu ove podatke za postizanje optimalnih rezultata u borbi protiv debljine mora se uključiti čitava zajednica, cjelokupni zdravstveni sustav, HS, Vlada RH i ostale institucije uz javnozdravstvene, obrazovne i druge institucije važnu ulogu trebaju imati i sredstva javnog informiranja koja će promicati, podizati svijest javnosti. Zbog svega navedenog predlaže se HS-u donošenje Rezolucije o debljini, usvajanjem Rezolucije o debljini RH se priključuje brojnim aktivnostima i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i EU koje se poduzimaju u borbi protiv debljine. Cilj svih aktivnosti je održavanje zdravlja populacije, prevencija, adekvatno liječenje debljine te smanjenje rizika za komplikacije povezana sa debljinom. Hvala vam na pozornosti, želim vam sretan Uskrs i neka vas dragi Bog čuva. U ime Kluba zastupnika SDP-a završno će govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Sabora. Poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Evo nekoliko završnih misli klub SDP-a. Kako je i bilo rečeno za prošli Svjetski dan debljine moto je bio Svi se trebamo uključiti dakle cijela populacija bolesnici, udruge, javno zdravstvo, zdravstveni djelatnici, politika, industrija, inovatori dakle svi smo interesna skupina. Ponovno savjetujem dobronamjerno dakle povećana tjelesna masa, a ne težina. Nadamo se da će i Akcijski plan za prevenciju debljine koju će iznijeti 20 člana, dvadesetočlano povjerenstvo sastavljeno od niza stručnjaka zaista i zaživjeti i da ovo što je sve lijepo napisano u Rezoluciji o debljini neće biti ne provedeno. Svakako bi još nekoliko stvari navela što nam je za činiti. Preventivne intervencije, dakle prevencija, edukacija, regulacija oglašavanja, označavanje namirnica, medijske kampanje, označavanje jelovnika, mobilne aplikacije, propisivanje tjelesne aktivnost školskih programa, programa na radnom mjestu koji preveniraju sjedilačko ponašanje potiču dobrobiti, poticanje javnog prijevoza znači to sve ima pozitivan utjecaj na zdravlje populacije, umanjuju se troškovi u području zdravstva i tržišta rada. Sve to uz podatak koliko bi se moglo prištediti govori nam i Zavod za javno zdravstvo tako da recimo jedan komunikacijski paket intervencija koji se sastoji od reguliranja oglašavanja, označavanja namirnica i medijske kampanje doveo bi u Hrvatskoj do preko 2.200 dodatnih godina života i uštedio 17 milijuna kuna zdravstvenih troškova godišnje. Evo to su podaci još iz 2019. Veliki nam je problem nedostatak liječnika, medicinskih sestara, nutricionista dakle svih onih stručnjaka koji bi aktivno mogli na onoj prvoj liniji obrane puno pridonijeti u smislu prevencije odnosno edukacije. Hvalevrijedni su svi oni preventivni programi, evo bio je program Živjeti zdravo, prevencija debljine se svakako isplati, tako da nam to svima skupa treba biti pouka. Jako nam je važno da se orijentiramo i na našu najmlađu populaciju, evo nešto smo već bili govorili da nam je na uzorku djece od 8 do 8,9 godina na istraživanju CroCOSI 2018.-2019. zapravo ispalo da skoro 35% djece ima prekomjernu tjelesnu masu odnosno debljinu, a svega 14% roditelja je uopće toga svjesno. Tako da itekako moramo maknuti uopće iz vidokruga djeci odnosno svima nama i energetska pića i zaslađene sokove, grickalice, sol, nezdrave obroke, učiti ih kako se provodi kvalitetna prehrana i slaganje obroka. Znači nije uvijek samo u pitanju kvaliteta namirnica nego i kvaliteta, svakako promovirati pojačanu tjelesnu aktivnost. Govorili smo i o ovim vaučerima koji bi sigurno pridonijeli tome da se djeca aktivnije bave sportom ne u onom natjecateljskom smislu nužno nego u zaista u smislu prevencije debljine odnosno jel zdravijeg načina života. Dakle, debljinu moram liječiti sada kako bismo izbjegli kasnije posljedice. Isplati nam se itekako ulagati u prevenciju u cilju smanjenja uopće potrebe za liječenjem, ulagati u ranu intervenciju u cilju što uspješnijeg liječenja i ulaganje u liječenje oboljelih od debljine, ali to je već evo sekundarno odnosno tercijarna razina. Nije zgoreg našim građanima onako jednostavnim rječnikom reći što bi već mogli danas promijeniti u svom životu da bi evo pridonijeli svom zdravlju, pa evo doručak je najvažniji obrok u danu nemojte ga preskakati, jedite pet obroka dnevno, doručak, ručak, večera i između po jedan manji međuobrok jogurt ili voćka, osim ako je liječnik drugačije preporučio. Mi recimo dijabetolozi imamo pacijente koji su na inzulinskoj terapiji pa dajemo malo drugačiji raspon obroka. Hranu žvačite polako, namirnice neka budu sezonske, raznobojne, raznovrsne, domaće po mogućnosti, pijte dovoljnu količinu vode, izbjegavajte zašećerena gazirana pića, ne konzumirajte veće količine alkohola, prestanite pušiti, smanjite unos soli, imajte kroz dan dovoljno sna i odmora barem 6-8h spavanja noću, budite aktivni barem 30 minuta dnevno šećite, pješačite na posao, vježbajte, trčite. Ovo je ono što svi mi možemo sami napraviti, a ovaj dokument Rezolucije o debljini koju ćemo jednoglasno nadam se izglasati,

Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo ja bi se kao prvo u ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku zahvalila svim kolegicama i kolegama koji su sudjelovali u raspravi, osobito njima, ali svakako i svima onima koji će podržati ovu Rezoluciju. Ne smijem izostaviti zahvalnost prema danskom veleposlaniku i Danskoj ambasadi, već dugi niz godina oni intenzivno surađuju sa Odborom za zdravstvo i poticali su nas i davali nam podstrek za donošenje nekih značajnih rezolucija kao i ove kao i ove danas. Također moram naglasiti da su organizirali forum i okrugli stol o debljini na kojem su doveli niz svojih važnih stručnjaka u toj domeni u Republici Danskoj. A svakako se treba zahvaliti i ministarstvu osobito državnoj tajnici koja je sudjelovala i na forumu i na okruglom stolu i danas ovdje na raspravi o ovoj Rezoluciji. Naravno molimo je da se što prije krene u realizaciju akcijskog plana, on mora bit prvo izglasan da bismo ga onda mogli početi konzumirati. Ja bih još samo naglasila da jedan od zaključaka dakle sa foruma su to da prvi korak u borbi protiv pretilosti u društvu počinje od najranije dobi djeteta, a to je izbor zdrave hrane u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, izbacivanje automata nezdrave hrane, slatkih napitaka, slatkiša iz odgojno obrazovnih ustanova. Programi poticanja tjelesne aktivnosti za djecu, također se treba otići u lokalnu samoupravu pokušati funkcionalno predstaviti programe, razraditi ostvarive modele te uključiti roditelje, obitelj i liječnike, no sve se to naravno ne može bez podrške zakonodavstva na nacionalnoj razini. Čak dvije trećine Hrvata 65% je pretilo ili prekomjerno teško stoga je u rješavanju ovog problema iznimno važno dijagnosticirati bolest kako bi se ona poslije mogla liječiti. Koje mi danas imamo barijere u dijagnosticiranju? Manje od 2% osoba koje žive sa debljinom imaju postavljenu dijagnozu E66. Nedostaje jasan algoritam tko dijagnosticira i tko liječi debljinu. Također moramo omogućiti dostupnost registriranih lijekova za najranjivije skupine. Evo ja vam se zahvaljujem i nadam se da će više pažnje obratiti ovom velikom izdatku za zdravstveni sustav. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu